Slišali smo, da dolgotrajni in zapleteni upravni postopki to področje v bistvu najedajo v celi Evropski uniji in so prepoznani kot ena ključnih ovir, da se proizvodnja v obnovljive vire energije in z njimi povezano infrastrukturo tako počasi odvija. Tudi Slovenija ni na tem področju izjema. Druga ovira pa so zagotovo nasprotujoči si interesi glede javnih dobrin. To še posebej velja za vetrno energijo, tudi geotermalno energijo in pa vodno energijo ter sončno energijo. Naprej. Prevlada individualnih oziroma lokalnih interesov pa prav tako lahko privede do blokiranja uvedbe mehanizmov za doseganje zelenega preboja. Zaradi teh ovir lahko pripravljalno obdobje za postavitev projektov na področju energije iz obnovljivih virov traja tudi do 10 let in več, to nam je tudi znano iz našega prostora, kar pa ni niti spodbudno, ustrezno, še manj pa okoljsko sprejemljivo. S tem se soočamo danes, ko tako lepo capljamo pri teh projektih in pa s samo strukturo obnovljivih virov v celotni strukturi za Evropsko unijo. Dolgotrajni in kompleksni administrativni postopki umeščanja v prostor v povezavi s premalo ambicioznimi preteklimi energetskimi politikami so tako posledično vplivali na našo precej slabo statistiko. Tako je recimo med letoma 2005 in 2020 delež rabe obnovljivih virov energije znašal v Sloveniji zgolj 5 kar je daleč od 20-odstotnega evropskega povprečja. Slovenija je še leta 2019 proizvedla zgolj okoli 2 % električne energije iz obnovljivih virov energije, kar nas je na tem področju uvrstilo dejansko na sam rep držav Evropske unije. se situacija izboljšuje, vendar pa bo potrebno še kar nekaj postoriti na tem področju. Če rečemo tako. V Sloveniji bomo podnebno nevtralnost dosegli na podlagi OVE, ki bodo omogočili nemoteno in zanesljivo samooskrbo z električno energijo. Brez tega žal tega ne bo. V trenutnih kriznih razmerah je moment samooskrbe pa še toliko bolj izpostavljen. Mehanizmi za doseganje tega cilja so jasni in znani, jasno pa je tudi dejstvo, da mora vsaka posamezna država oblikovati in sprejeti lasten preplet mehanizmov, to je tako imenovana energetska mešanica, kjer so upoštevane njene naravne danosti in geostrateški položaj posamezne države. Sprejetje zakonskega predloga je pa ne samo predpogoj za hitrejše umeščanje naprav OVE v prostor, ampak tudi predpogoj za črpanje sredstev iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost, saj je država dolžna skrajšati postopke za postavitev naprav na OVE in spodbuditi njihovo rabo. Postavitev naprav po tej zakonodaji bo sedaj lažja, bo hitrejša, bo mogoča tudi na področjih, kjer je do sedaj bilo to absolutno prepovedano. V samem zakonu pa smo tudi danes že slišali, pa je umeščenih zelo veliko varovalk, da do zlorabe tega ne bi prišlo. Sončne elektrarne, kot smo danes že slišali, pa morajo biti v prostor umeščene na način, da se ob morebitni odstranitvi le-teh na prizadetem zemljišču ne pojavi

Zakon pa omogoča še nekaj, in to je podlago za vzpostavitev pilotnih projektov, katerih namen je ugotoviti ali zasledovani cilji upravičujejo posege, sredstva in metode za dosego teh ciljev. To je zelo pomembno, ker bo potrebno spremljati, kaj se dogaja z zakonodajo, ali jo bo potrebno nadgrajevati, popravljati in tako naprej. Zato sem prepričana, da moramo biti ambiciozni na tem področju in zagristi v to jabolko. Hvala. Hvala lepa. Prvo branje je kar pokurilo nekaj časa, ali ne, gospod Uranič? Naslednji razpravljavec je gospod Franc Rosec in za njim Sara Žibrat, kolikor bo še ostalo časa. Izvolite.

Okej, toliko o tem. Da je današnja razprava pomembna, se vidi iz samih razpravljavcev in pa tudi tem, mislim, da je bila zelo zanimiva. Je pa dejstvo, da OVE-ji nista samo veter in sonce, ampak tudi voda, geotermalna biomasa in še kaj lahko naštejemo. Zasledujemo cilj 25 % oziroma 27 % OVE do 2030. Mislim, da tu ne smemo reči samo sonce in veter, moramo gledati tudi druge potenciale,

sončnih elektrarn, manj pa povemo, koliko te energije proizvedemo. In ko potem vidimo, dobimo na mizo poročilo Agencije za energijo, vsako leto, vidimo, da je pa kljub tej veliki številki glede inštalirane moči proizvodni delež majhen, tu pravijo tam nekje 2 %. V Sloveniji moramo še zmeraj imeti neko vodilo, da nam je cilj zanesljiva in stabilna oskrba. Imamo neke stabilne vire, ki nam to zagotavljajo, poleg tega pa nam ti viri zagotavljajo tudi sistemske storitve, to so primarna regulacija, sekundarna regulacija, regulacija frekvence, terciarne rezerve, Se pravi, to so tudi ti segmenti, ampak ti niso toliko predmet današnjega zakona, to mislim, da je bolj predmet bodočega NEPN. Namreč, sekretarka je na začetku omenila, se je sklicevala na NEPN, ampak vsi vemo, da je bil NEPN, ki je trenutno še veljaven, ker novi je v pripravi, ko je bil sprejet, ocenjen za zelo slabega. tem se je strinjal prejšnji sklic parlamenta, pa tudi z vaše strani sedanji minister pa prej sekretar je to ugotovil, moj sokrajan.

jezeri, tisti v velenjski občini, imata status turističnih jezer. Se pravi, tu nista več namenjeni rabi za neke sončne elektrarne. Poleg tega pa, če sem malo sarkastičen, tudi ta jezera niso mrtva, predvsem Družmirsko, ki leži v občini Šoštanj, notri so ribice in tudi tam se lahko zgodi neka civilna iniciativa pa reče,

Vetrne tudi vemo kakšna, ampak geotermalna ima velik potencial. Ni je toliko na razpolago, ampak je en zelo stabilen vir. Kar se pa sonca tiče, moramo pa o nečem biti na jasnem, od te sončne energije bo potrebno viške shraniti, se pravi ponoči, ko ni sonca, da se bo lahko ta energija, ki smo jo pridobili iz sonca, skladiščila v nek drug namen, ali bo to vodik ali bo črpalna elektrarna. Se pravi, da imamo nekaj zadaj, neki sekundarni vir, da se tisto energijo, ki je bila pridobljena iz sonca, lahko uporablja potem v nočnem času oziroma v

da je najbolj optimalen zalogovnik – pa trije vemo, da so kratek čas, surovin nimamo, se pravi – črpalna elektrarna. In tu spet pridemo nazaj, zakaj niste vključili noter v OVE tudi vode.

Gospod Šolinc vloge menja, tako da ne vem, upam, da mnenja ne. Ker če ste strokovnjak, neko mnenje morate imeti skozi sledljivo. Pa jaz upam, da ste strokovnjak, ker takrat ste se pokazali kot človek, ki ima neke argumente pa neko dobro vizijo. Saj pravim, zakon je v prvi obravnavi, možnosti so in mislim, da je smiselno, da se določeni popravki vključijo, da se razširi. Naj nam ne bo cilj samo tistih 27 % do

Prej, kolikor sem poslušal malo debate znotraj tega državnega zbora, je veliko polemik glede vetra. Tu vemo, da bo veliko pripomb od takšnih in drugačnih, da bo na koncu samo sonce tisto, na katerem se bo nekaj delalo. Tako da upam, da boste, spoštovana koalicija, prinesli amandmaje

Hvala za besedo, predsedujoča. Nič ne de, se zgodi. Mislim, da imamo v tej državi bistveno večje probleme. Glede na to, da se danes piše 18. april, je problem, ki ga kaže izpostaviti, precej očiten. 18. april je tako imenovani dan ekološkega dolga za Slovenijo. To pomeni, da smo do danes, torej v prvih še ne štirih mesecih letošnjega leta, porabili vse vire, ki jih lahko narava, Zemlja v enem letu dni obnovi. Povedano drugače, v tem trenutku družba, kot jo poznamo in kot jo imamo, porabi trikrat oziroma štirikrat več virov, kot jih je naš planet in naš ekosistem zmožen povrniti v enemu letu dni. Če bi potegnil neposredno povezavo iz tega podatka, ki je sicer alarmanten podatek, bi dejal, da v tem trenutku živimo s trikrat preveč porabljene energije. Zagotovo pa drži, da moramo našo družbo radikalno predrugačiti. predrugačiti. Zato pozdravljam današnji zakon, ki omogoča lažje umeščanje obnovljivih virov energije v prostor. Ko se pogovarjamo o vetrni elektriki, še zlasti pa, ko se pogovarjamo o solarnih panelih, vemo, da je dolgoletno ozko grlo umeščanje v prostor. Zadeva je stala in padala ravno na postopkih umeščanja v prostor. Zakon, kot je bil danes prinesen oziroma ga danes obravnavamo v Državnem zboru, je glede na desetletje neaktivnosti države na področju podnebja in okolja, kot sem izpostavil že v stališču poslanske skupine, kar epohalen korak naprej. In res sem vesel, da smo ga dobili. V sklopu priprave na obravnavo tega zakona smo se pogovorili tudi z okoljskimi organizacijami, z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju varovanja okolja, in so se vsi izrekli, da je zakon res kakovostno pripravljen. Tako da danes ga moramo sprejeti in poriniti naprej. Vseeno pa moramo prestaviti gabarite politične in javne diskusije, znotraj katerih se vsebina zakona s področja razogljičenja energetike sploh vrti. Neko vprašanje, neka premisa praktično vseh razprav, ki jih danes poslušam, je, dajmo dobiti več elektrike, potrebujemo več elektrike, še več energije, še več energije. To preprosto ne bo šlo. To je ideologija rakave celice, ki, kot sem prej izpostavil na primeru dneva ekološkega dolga, preprosto ni vzdržna. Mi moramo razmišljati ne zgolj o tem, kako bomo zaprli TEŠ 6, ne zgolj o tem, kako ga bomo nadomestili z obnovljivimi viri energije, ampak kaj in kako moramo ukreniti, da bomo porabo energije zoptimizirali in zmanjšali. Tukaj se pogovarjamo o energetski sanaciji, pogovarjamo se, tako kot pri prejšnji točki, o javnem potniškem prometu. Če zgolj preusmerimo ljudi z avtomobilov, ki vozijo na motorje z notranjim izgorevanjem, na električne avtomobile pa vodikove avtomobile, mislim, skupna suma porabljene energije za tako obliko transporta še zmeraj obstaja tam na ravni do osem teravatnih ur, medtem ko če se vsi skupaj preusmerimo v oblike trajnostne mobilnosti, lahko to porabo energije bistveno bistveno zmanjšamo. In zmanjšati jo moramo. To je tudi neko dejstvo, ki ga moramo imeti v mislih vsakič, ko se odpre vprašanje, kaj pa če bi postavili na tisti reki hidroelektrarno pa na drugi reki hidroelektrarno pa zakaj ne pospešimo postopkov za jedrsko elektrarno in tako naprej. naprej. Premisa vseh teh intervencij, ki so v osnovi okoljsko zelo problematične in sporne, še posebej gradnja hidroelektrarn na Muri, to bi bilo pač popolnoma noro, je, da mi lahko rastemo v neskončno, da lahko rastemo v neskončno kot družba, kot kapitalistično gospodarstvo in da moramo to neskončnost hraniti z vedno novimi in novimi viri energije. To preprosto ne gre.

to mislim, da je lakmusov papir za celotno energetsko politiko, in ta preokret v koordinatah javne razprave, ki ga pri nas potrebujemo. Ne, češ, rabimo toliko in toliko elektrike, kje jo bomo dobili, ampak take in take so nosilne zmožnosti okolja, pri katerih lahko dobimo x-količino električne energije, in družbena celota se mora temu dejstvu prilagoditi, ne obratno. Trda meja družbenega obstoja, tista, ki jo moramo vzeti v zakup in na katero se moramo ozirati, je, koliko energije mi lahko pridobimo ob ohranjanju okolja in ob upoštevanju nosilnih zmožnosti okolja, in potem vse ostalo temu prilagoditi. Ne koliko štroma potrebuje tista ali ona pogoltna kapitalistična tovarna, zato da štanca neke embalaže, ki jih v resnici ne potrebujemo, kovinske komade, ki jih ne potrebujemo, ali karkoli drugega neproduktivnega in ne zares družbeno uporabnega, kar nam kapitalizem vsiljuje kot tisto nujno, naravno in samoumevno. Kar je nujno, je ohranjanje podnebja za to in za naslednje generacije. Kar je nujno, je krojenje energetike v skladu z nosilnostmi, zmožnostmi okolja. In upoštevanje dejstva, da so viri našega planeta omejeni. Zato je prav, da se preusmerimo z umazanih oblik energije, kjer so energenti potegnjeni iz nedrja Zemlje in ogljik izpuščen v zrak, na obnovljive kot je to sončna energija, kot je to vetrna energija, kot je to geotermalna energija. In velik del tega je zajet v tem današnjem zakonu. Hvala.

Tako da tudi z naravovarstvenim projektom lahko preprečiš poglabljanje rečne struge in za to ne potrebuješ hidroelektrarne. PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Naslednji prijavljeni je bil mag. Franc Props, ampak je žal zmanjkalo časa. Bo pa še, verjamem, nekaj časa ostalo pri delitvi.

odprtih vprašanj na mizo. Nekatera tudi niso povezana s predlogom zakona, ki je na mizi, nekatera so morda posredno, predvsem pa se vsa dotikajo naše vizije oziroma vprašanja, ali si delimo vizijo prihodnosti te države, naše skupnosti in kako bomo do tja prišli. Zaključek. Mogoče predvsem poslancu Roscu naj povem, ja, res, minister Kumer je rekel, da je obstoječi veljavni NEPN slab, ampak predvsem zato, ker je neambiciozen na področju razogljičenja in predvsem v delu, ki se tiče OVE. Slovenija je s sprejetim NEPN ena izmed najmanj ambicioznih držav članic EU in upamo in želimo si, da bomo to spremenili v prihodnjem letu, ko bomo sprejeli nov NEPN. Naj tudi spomnim, razumem, da razprava o hidroelektrarnah v Sloveniji je aktualna, je pomembna, bi pa vseeno še enkrat spomnila na številke, ki sem vam jih danes že predstavila. Analize kažejo, da imamo potenciale za proizvodnjo električne energije iz OVE, ampak govorim samo o velikih elektrarnah. Ne govorim o samooskrbi na ravni individualne hiše, ne govorim o skupni, torej soproizvodnji toplote in električne energije iz recimo biomase, ne govorim o geotermalnem viru, ki ga sploh še nimamo raziskanega, govorim o velikih sončnih, vetrnih elektrarnah in tu nam kažejo analize, da ima Slovenija potenciale za 100 teravatnih ur. Če k temu zraven dodamo še vse individualne strehe, če k temu dodamo še geotermalni vir, če k temu dodamo še vse, kar lahko z lesno biomaso pri električni energiji naredimo, pridemo krepko čez. Danes pa porabimo vsega skupaj 54 teravatnih ur. In danes nam hidroelektrarne dajo 4 teravatne ure. Res je, pomembne so, danes so pomembne, ampak pozivam vas, prepoznajte potencial vetra in sonca v Sloveniji. Prepoznajmo ga skupaj in dajmo narediti nekaj, da bosta ta dva vira prispevala k razogljičenju Slovenije in prispevala tudi k dodatnim novim proizvodnim kapacitetam na našem ozemlju, da bomo manj vozno odvisni, da ne bomo rabili kupovati statističnih prenosov iz tujine, zato da bomo izpolnjevali neke minimalne obveznosti, ki so nam že leta predpisane v evropski zakonodaji. Dajmo to prepoznati, no. Tudi če danes izkoristimo ves še neizkoriščen hidropotencial, nam vse skupaj to prinese 35 gigavatnih ur na leto. Samo sonce in veter na manj tveganih območjih, govorimo torej o manj tveganih območjih, nam pa kar več kot tisoč, tisoč 62 gigavatnih ur na leto. Torej, mi imamo ogromno potenciala v Sloveniji v soncu in v vetru. Dajmo to prepoznati in dajmo ga izkoristiti. Hidroelektrarne pa, kot rečeno, kar sem že danes tudi večkrat ponavljala, so že s strani evropske okoljske zakonodaje prepoznane kot bistven poseg v okolje, v vsakem primeru, in so bistveno bolj zahtevne za umeščanje v prostor, takoj trčimo ob neko okoljsko zakonodajo. Morda res ni prostor danes tukaj, zdaj, ko moramo ta zakon sprejeti in ukrepati hitro, da bomo čez dve, tri leta manj uvozno odvisni, kot smo danes. Mogoče ta zakon ni najbolj primeren zakon, da da trčimo in da iščemo optimalne rešitve, kar se tiče evropske okoljske zakonodaje za hidroenergetski potencial. Hvala. Hvala lepa. Ker zdaj vseeno ugotavljamo, da čas, določen za razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi kdo na podlagi 71. člena Poslovnika še razpravljati. Vi ne boste? Potem vas pa prosim za prijavo. Če želi razpravljati tudi predstavnica Vlade, prosim, da se tudi prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona in v tem primeru dobi besedo kot zadnja. Prosim vas za prijavo.

Hvala, predsedujoča. Samo da vidim. Aha, štiri minut…, pet minut, ne 50 sekund. Se bom potrudil, da bom kratek. Prijavil sem se zato, da strnem ključne poante, ki jih moramo po mojem ob današnjem zakonu odnesti s seboj iz te razprave in v politično prihodnost, ki naj kroji politike. Na področju energetike si moramo za vodilo vzeti vprašanje, koliko energije, torej elektrike mi lahko proizvedemo ob upoštevanju nosilnih zmožnosti okolja, ne koliko elektrike rabi tista tovarna pa ona tovarna pa ne vem, kateri še industrijski obrat. Ne. Če želimo ohraniti okolje za to in za naslednje generacije, če želimo ohraniti podnebje in omejiti podnebni zlom, potem mora biti naše principielno vodilo ne, koliko teravatnih ur potrebujemo, ampak koliko teravatnih ur mi lahko proizvedemo, brez da vmes uničimo ekosistem, habitate ptic, rib, žuželk in še dodatno obremenimo podnebje. 18. april, kot sem izpostavil že v svoji prejšnji razpravi, je za Slovenijo dan ekološkega dolga. Živimo, energetsko vzeto, na trikrat oziroma štirikrat preveliki nogi glede na vire, ki jih je planet sposoben obnoviti v letu dni. Vsaj za Slovenijo ta številka velja. Za kakšno drugo zahodno državo, kot so Združene države Amerike, je še bistveno slabša in bistveno hujša. Zato se ne smemo v kontekstu obnovljivih virov energije pogovarjati zgolj o tem, kako bomo pridobili novo in novo elektriko, kako bomo rasli v neskončnost in v nedogled, ampak tudi kako lahko porabo naše energije omejimo. Seveda to ne gre čez noč. Ne gre z enim in ne gre s posameznim političnim ukrepom. Celotna družba se bo morala, hočeš ali nočeš, prilagoditi na delovanje v skladu z nosilnimi zmožnostmi planeta. Ne pa, tako kot velja v tem trenutku, glede na posamezne interese posameznega skupka kapitala, ki želi v neskončnost klepati dobičke. To je tista družbena logika, tržna logika, ki nas je pripeljala na duri podnebnega zloma, to je tista logika, ki nas bo ugonobila, in to je tista logika, ki jo moramo v delovanju družbe zamenjati. Glede na to, da je bilo umeščanje v prostor pri obnovljivih virih energije, specifično pri solarnih panelih zelo velik problem in da se ga s tem zakonom rešuje, jaz upam, da bodo sledile še druge poteze in še drugi ukrepi, kot je nosilna zmožnost samega omrežja, zato da nosi proliferacijo obnovljivih virov in seveda tudi komplement zlasti na področju prometa, ki bo preusmerjal potnike iz individualne avtomobilnosti v oblike trajnostne mobilnosti – vlak, avtobus, kolo in tako naprej. V volilni kampanji pa tudi kasneje v parlamentarnih razpravah sem večkrat zelo nedvoumno izpostavil: kar se tiče podnebno problematičnih izpustov, je v slovenski strukturi razogljičenje prometa ena tretjina odgovora na podnebni zlom in razogljičenje energetike druga tretjina odgovora na podnebni zlom. No, danes, na simboličen datum, smo v dveh zaporednih točkah dnevnega reda podprli in naslovili obe ti področji. Ne dokončno, zagotovo pa po desetletju državne neaktivnosti, mižanja oziroma aktivnem gledanju stran, v brk vseh posledic podnebnega zloma, letošnji 18. april rad označil in rad bi ga videl kot začetek odgovora te države na podnebni zlom in na posledice tako na področju prometa kot na področju energetike. Hvala.

Na začetku naj povem, da zakon kaže neko skromnost vlade kot pri vseh ostalih projektih. Navadno iščeš neko prednost neke države, zdaj uvažanje kitajskih modulov, lahko bi rekel proizvajalcev, ki vsakih nekaj let gredo v stečaj in postavijo novo podjetje, tako da marsikateri kitajski modul čez 10, 20 let ne bo imel nobene garancije in nobenih, lahko bi rekel, tudi garancij za degradacijo modula slabših kvalitet. Na svetu je nekaj pametnih držav, ki imajo štiri renomirane proizvajalce, eden izmed njih je LG, in vsi ostali, ki striktno v državnih projektih glasujejo te Naslednja zadeva. Kazanje najslabših projektov v Evropi, kjer uničujejo kmetijska zemljišča, in postavljanje fotovoltaike in degradacija videza okolja, glejte, to je nekaj nesprejemljivega za Slovenijo.

terasah, imam na strehi, ampak glejte, mi moramo to vkomponirati, fotovoltaiko, v prostor. Govorim o bifokalnih modulih, ki jih bo Nemčija postavila po vsej verjetnosti kot ograje na avtocestah, ki so estetski, ki so dovršeni, potem iste steklene module kot stavbe, vkomponirane v, lahko bi rekel, steklene fasade zunanjih objektov in tako naprej. Take kazati, tako anomalijo degradiranega okolja, glejte, to je nenormalno. Kar se tiče geotermije, zdaj škoda, da ni kolega Horvata,

Minister, ki ga imate, me je strogo prepričeval, da se to ne izplača, pokazal širšo neznanje s tega področja in teral neko fatvo glede teh modulov. Seveda sem za fotovoltaiko, kot sem za vetrno elektrarno, potreben pa je miks. Nemški miks nam dokazuje nestabilnost sistema, drago energijo in veliko energetsko krizo ravno zaradi napačne vrednosti. Kolega inženir je prej omenil Sončna elektrarna ne deluje več kot tisoč 500 ur na leto, geotermalna elektrarna deluje približno 7 tisoč ur na leto, s tem da ima rezerviranih tisoč ur, lahko deluje skozi 365 dni v letu, ampak za določene servisne posege nekako vsaj garantirajo dobrih 7 tisoč ur od približno 8 600 ur, ki jih ima leto. Vetrne elektrarne so v kvalitetnih vetrnih okoljih med 2 tisoč 500 do 4 tisoč ur. In tu je ključ. Danes nismo govorili o biomasi. Slovenija ima 1 milijon ton biomase, ki zgnije. Slovenija je gozdnata država. Potem imamo, seveda teoretično, še tudi valovanje morja in vse ostale, ki vsi spadajo torej v ta sistem. Sam lahko povem, Hrvati delajo tretjo geotermalno elektrarno – resno geotermalno, ne govorimo o lendavskem projektu, kjer gre pač za pilotni projekt, kjer imamo seveda delovni plin amonijak, imamo vrtino, staro nekaj desetletij, približno temperaturo med 150 in 200, gre za suho vrtino Pg-8.

in tako naprej. Krat 7 tisoč ur in več, lahko si izračunate, koliko električne energije samo z inštalirano močjo 16,5 megavata lahko proizvede. Seveda deluje na organskem Rankinovem ciklu, govorimo, da je to binarna geotermalna elektrarna, in delovni plin je tukaj, ne gre za amonijak, ampak izobutan. Sedaj načrtujejo tretjo, lahko bi rekel iz podobnega vodonosnika, kot je naš veliki trikotnik med, lahko bi rekel, tromejo Hrvaške, Madžarske in dela Slovenije, torej Prekmurja. Seveda, potencial je tudi na Štajerskem, ima tudi Ljubljana in tako naprej. Širše bi morali govoriti tudi o o daljinskih ogrevanjih na geotermalno energijo. Geotermalno energijo lahko uporabljate v kaskadnem modelu, tudi za kmetijstvo. Sam sem na to tezo, lahko bi rekel, na to sejo pripeljal številne strokovnjake, naredil sem popolno analizo evropskega in svetovnega okolja na geotermiji, pred sabo imam

Hvala lepa, čas je potekel, se opravičujem. Naslednji razpravljavec je mag. Franc Props in za njim Sara Žibrat. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Danes je dan, ko je Slovenija porabila vse, kar ji je Zemlja namenila. Osem Osem dni smo od leta 2019 do leta 2023 postali slabši, kot smo bili leta 2019. Upam, da bomo s tem zakonom, ki uvaja naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, vsaj zadržali, če že ne izboljšali pozicije, ki smo si jo prav, bom rekel, za zemljo škodljivo zgradili v tem času. Kaj je glavni razlog za sprejetje tega zakona? Glavna razloga sta dva. Prvi je to, da nas k temu sili Evropa s svojimi direktivami. Vemo, da se je Evropa zavezala, da bo v zelenem dogovoru do leta 2050 postala podnebno nevtralna, da pa bo do leta 2030 2030 kot vmesni cilj dosegla 55-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Drugi pa je seveda to, da imamo v Sloveniji zapletene upravne postopke, pa ne le v Sloveniji, ampak to je prepoznala tudi Evropska unija. In to je ena od ključnih ovir za naložbe v obnovljive vire energije in z njimi povezano infrastrukturo.

zvezi z omrežjem. Zakaj je sprejetje tega zakona pomembno? Zagotovo tudi zaradi tega, da bomo lahko črpali sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost,

Dodatno pa je treba seveda tudi poenostaviti in skrajšati upravne postopke izdaje dovoljenj, ki se uporabljajo za projekte na področju obnovljivih virov energije. Je pa zakonodaja namenjena tudi državi in prav je, da se država pri izkoriščanju prostora, s katerim razpolaga, s pomočjo tega zakona tudi pokaže kot tista, ki bo na teh področjih oziroma na tem prostoru investirala investirala oziroma prispevala k temu, da bomo povečali obseg obnovljivih virov energije v našem miksu, pač celotnem energetskem. Še ena stvar, ki sem jo slišal prej, je bil napad na zvezdogleda, na neko živo bitje, ki živi z nami na tej zemlji, konkretno v reki Savi, na tem področju, kjer želimo zdaj graditi tudi hidroelektrarne na srednji Savi, ki se seveda ne more braniti proti bolj razvitim bitjem. Ampak ali je naloga bolj razvitih bitij to, da se do tistih bitij, ki so manj razvita in se ne morejo braniti na način, kot se lahko, ne vem, brani človek ali pa malo močnejša žival, obnašajo na način, kot se obnašamo, da so nepomembna? Jaz mislim, da ne. In če se bomo na tak način obnašali do tistih, ki z nami sobivajo, bomo zelo verjetno končali

Najlepša hvala. Prejšnja vlada je z doseganjem podnebnih ciljev odlašala in sprejemala odločitve, ki so celo ogrožale zeleni prehod. Lani je sedanja opozicija sprejela zakon za omilitev vpliva cen energentov, s katerim je energetiki povzročila trimesečni izpad plačila omrežnin, izpada pa ni pokrila iz proračuna. S takim ukrepom je našo energetsko infrastrukturo še dodatno šibila, namesto da bi vlagala v prepotrebno posodobitev omrežja. Bivši premier je leta 2020 tvitnil, da so podnebne spremembe stalnica od začetka vesolja in da nanje človek ne vpliva. V Načrtu za okrevanje in odpornost, ki ga je bivša vlada poslala v Bruselj, pa so pod pretvezo blaženja podnebnih sprememb evropska sredstva nameravali nameniti za vlaganje v cestno infrastrukturo in to Evropski komisiji prodati pod naslovom zeleni prehod. Glede na navedeno je današnji zakon, ki bo olajšal in pospešil uvajanje sončnih in vetrnih elektrarn v trenutnih razmerah, težko pričakovan. Zakaj torej sončne in vetrne elektrarne? Ker sta ravno sončna in vetrna energija tisti, ki jih Evropska komisija izpostavlja kot okoljsko najmanj sporni, cenovno najugodnejši in tudi tehnično najhitreje izvedljivi. Drugič pa je še dejstvo, da v Sloveniji hidroelektrarne že sedaj proizvajajo skoraj tretjino energije, nuklearka pa 40 %, medtem ko pri sončni in vetrni energiji zaostajamo in smo šele pri 5 %. Zato Zato se mi zdi, da je nujno treba vlagati v sonce, ne pa se zanašati zgolj na hidroelektrarne, ki nas v obdobjih suše lahko pustijo na cedilu. Izpostavila bi tri pozitivne vidike današnjega zakona. Prvič. Zakon upošteva javni interes po ohranjanju narave, saj se pri določanju prednostnih območij za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn upoštevata stopnja degradacije in namenska raba območja. Za postavitev elektrarn bodo primerna degradirana zemljišča ob prometni infrastrukturi, rudniki, odlagališča odpadkov, kmetijska zemljišča v zaraščanju. Obvezna bo pa tudi namestitev sončnih celic na strehe s površino nad tisoč kvadratnih metrov. Druga prednost zakona je, da v proces pospeševanja rabe obnovljivih virov vključuje lokalne skupnosti. Občine bodo morale ministrstvu za naravne vire posredovati informacije o primernih območjih za umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn v roku treh mesecev od sprejetja zakona, načrtovanje sončnih elektrarn pa bo postalo tudi obvezni del občinskih prostorskih aktov. In tretji razlog, zakaj je zakon še kako dobrodošel, je odprava določenih administrativnih ovir, recimo da za postavitev sončnih elektrarn, manjših od enega hektarja, postopek presoje vplivov na okolje ne bo več potreben. Seveda današnji zakon in prvo obravnavo pozdravljam in ga bom tudi podprla. Upam pa, da bomo čim prej dosegli zelo ambiciozne cilje, ki so po mojem mnenju v Sloveniji še premalo ambiciozni glede na cilje Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj ima besedo še predstavnica Vlade, pa to ni ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, kamor ste se usedli, ampak ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, mag. Tina Sršen. Izvolite. Najlepša hvala. Na očitke o uvozu kitajskih panelov naj povem, da ima Slovenija eno najprodornejših proizvodnih družb sončnih panelov, ki izvaža svoje panele v več kot 100 držav, pa to ni GEN-I. Tako da …

Zakon res ne rešuje vseh problemov glede izrabe obnovljivih virov energije v Sloveniji, je pa nujen in prvi korak v pravo smer. Zakon je tudi predpogoj za črpanje več kot 100 milijonov evrov iz sklada za okrevanje in odpornost in REPowerEU, zato res ponoven poziv vsem, da se zakonu ne nasprotuje iz nekega načela samo zato, ker pač ne ureja vsega, ampak da se prepozna potrebo in njegovo koristnost, potrebo po njegovem sprejetju in korist za večjo večjo samooskrbo Republike Slovenije, zmanjšanje naše uvozne odvisnosti in potrebo po tem, da se moramo razogljičiti v delu, ki se dotika proizvodnje električne energije. Tako da se zahvaljujem poslancem za ponoven premislek in za podporo zakonu za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 8. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu se posodabljajo zneski iz evropske direktive o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja, tako imenovana Solventnost II. 300. člen navedene evropske direktive namreč predpisuje, da se zneski iz direktive posodobijo vsakih pet let, in sicer se prilagodijo za stopnjo inflacije oziroma za odstotek spremembe harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin vseh držav članic Evropske unije. Gre za povišanje najnižjih zneskov zahtevanega minimalnega kapitala, tako imenovani absolutni prag, in za minimalne zneske oziroma najnižje meje za določitev velikih nevarnosti, pri katerih je potrebno sozavarovanje. Ker je direktiva Solventnost II pričela veljati 1. januarja 2016, se zneski v evrih, navedeni v direktivi, posodabljajo prvič. S predlogom zakona se bo tudi dodatno uredilo pravne podlage za izplačilo redne delovne uspešnosti za direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, ker ta ni ustrezno urejena s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju. Odpravilo se bo tudi neprimerno oziroma s splošnimi pravili neskladno ureditev pravnih posledic prisilne likvidacije zavarovalnic. Gre za manjše spremembe določb Zakona o zavarovalništvu, zato se predlog zakona tudi obravnava po skrajšanem postopku. Vlada se je v postopku obravnave predloga zakona seznanila tudi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, na podlagi katerega je bil v postopku obravnave na matičnem delovnem telesu sprejet amandma k 3. členu Predloga zakona. Na podlagi vsega navedenega predlagam, da predlog zakona podprete. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora kolegici Andreji Kert. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Gospa državna sekretarka, spoštovani kolegi poslanci in poslanke, ostali prisotni! Odbor za finance je na 10. seji 30. 3. 2023 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 34. seji 17. 2. 2023 sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Poleg zakona je bilo odboru posredovano še mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandma k predlogu zakona vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica, in sicer k 3. členu Predloga zakona. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državna sekretarka na Ministrstvu za finance pojasnila, da se s predlogom zakona prvič posodabljajo zneski skladno z Direktivo 2009/138/ES. Zvišujejo se najnižji zneski zahtevanega minimalnega kapitala ter najnižje meje za določitev velikih nevarnosti. Predlog zakona ureja tudi pravne podlage za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorja Agencije za zavarovalni nadzor ter odpravlja sistemsko neprimerno ureditev pravnih posledic prisilne likvidacije zavarovalnice. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje ter pojasnila, da s predlaganim amandmajem mnenju sledi. Izpostavila je, da bi bilo potrebno problematiko, na katero je bilo opozorjeno v mnenju in se pojavlja v pravnem redu, celovito urediti s spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Članice in člani niso razpravljali o predlogu zakona. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 3. členu predloga zakona in ga sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejeti amandma je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega je vključen tudi sprejeti amandma. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Franc Rosec. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem kolegom in kolegicam! Stališče o zakonu o zavarovalništvu. Zakon, ki je pred nami, ne prinaša bistvenih sprememb na področju zavarovalništva. Ključne spremembe se nanašajo na tri področja. Skladno z direktivo o solventnosti se spreminja najnižji znesek zahtevanega minimalnega kapitala, ki ga morajo zavarovalnice izkazovati zaradi varstva zavarovancev, in sicer se s trenutnega 2,5 milijona evrov dviguje na 2,7 milijona evrov. V zakonu se pa prilagaja pravna podlaga za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorju Agencije za zavarovalni nadzor in njegovim namestnikom, in sicer se pristojnost podeljuje Vladi, trenutno pa je po zakonu ta pristojnost na Državnem zboru. V praksi je sicer podeljevanje nagrad že danes potekalo na v spremembi zakona predviden način. V skladu s pravilnikom o merilih zagotavljanja delovne uspešnosti direktorjev s področja dela Ministrstva za finance je bil s strani direktorja AZN pripravljen predlog, o katerem je nato na predlog Ministrstva za finance odločala Vlada. V spremembi zakona se kot tretja sprememba predlaga še prilagoditev določb glede prisilne likvidacije zavarovalnice, in sicer na način, da se v tem primeru pristojnosti nadzornega sveta zavarovalnice in skupščine v celoti prenesejo na Agencijo za zavarovalni nadzor, kar v Poslanski skupini SDS ocenjujemo kot smiselno. Kot že izpostavljeno, sprememba Zakona o zavarovalništvu ne prinaša bistvenih sprememb, temveč zgolj vnaša spremembe direktive v slovenski pravni red ter ureja dve področji na smiselno in aktualno stanje, prav tako nima neposrednih finančnih posledic za proračun, zato bomo v poslanski skupini predlog zakona podprli.

Uskladitev zneskov zahtevanega minimalnega kapitala ter najnižje meje, nad katerimi se nevarnosti obravnavajo kot velike nevarnosti, je v skladu z direktivo nujna. Tudi sicer je dobro, da se ti zneski usklajujejo. Prenehanje funkcije članov uprave, nadzornega sveta zavarovalnice z začetkom prisilne likvidacije je prav tako smiselno. Ne vidim razloga, da bi o razdelitvi premoženja delničarjem po začetku prisilne likvidacije odločala uprava oziroma nadzorni svet. Če želimo za institucije, kot je Agencija za zavarovalni nadzor, ohraniti kakovosten vodstveni kader, se moramo zavedati, da mora biti ta tudi ustrezno plačan. Vendar pa lahko kakršnokoli določanje pravne podlage za izplačilo delovne uspešnosti vodstvu take institucije v javnosti povzroči populistične odzive. Morda bi bila glede tega vprašanja na mestu dodatna razlaga predlagatelja glede dosedanje prakse teh izplačil ter primerjava z ostalimi podobnimi institucijami.

Hvala, predsedujoča. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Zavarovalniška dejavnost v Evropi je regulirana na ravni Evropske unije, ki z uredbami in direktivami vzpostavlja enoten okvir za vse zavarovalnice. Nacionalna zakonodaja zgolj sledi postavljenim okvirom. Med številnimi drugimi določili, predpisi vzpostavljajo tudi minimalni kapital, s katerim morajo razpolagati zavarovalnice. Predpisani zneski se enkrat na pet let usklajujejo z inflacijo in ta uskladitev je bila pred kratkim izvedena. Zato je potrebno spremeniti tudi slovenski krovni zakon in določiti nove, z inflacijo usklajene zneske. Poleg tega pa predlog zakona jasneje določa še pravno podlago za določitev nagrade za delovno uspešnost članov vodstva Agencije za zavarovalni nadzor. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli predlagane spremembe zakona. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Andreja Živic. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci in ostali! Predlog novele Zakona o zavarovalništvu obravnavamo po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno uskladitev zakona s pravom Evropske unije. Obstoječi zakon se dopolnjuje z določbami direktive 209/138/ES, določa pravno podlago za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost za direktorja Agencije za zavarovalni nadzor ter odpravlja sistemsko neprimerno in s splošnimi pravili neskladno ureditev pravnih posledic prisilne likvidacije. Ugotovljeno je bilo, da Državni zbor iz ustavnopravnih in pravnosistemskih razlogov ne more določiti višine plače za redno delovno uspešnost direktorja Agencije za zavarovalni nadzor. Določba tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju namreč določa, da višino plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, kar pa je Državni zbor. Zato se v noveli določa, da bo to nalogo opravljala Vlada na podlagi pogojev, določenih v pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela Ministrstva za finance. Na seji Odbora za finance smo sprejeli še dopolnilo, ki sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe. Gre za to, da sta organa Agencije za zavarovalni nadzor zgolj strokovni svet in direktor, delovna mesta namestnikov in pomočnikov direktorja agencije pa so materija notranje organizacije dela agencije. Namestnik in pomočnik direktorja agencije se skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju štejeta za javna uslužbenca, zato se del plače za redno delovno uspešnost zanju določa skladno z omenjenim zakonom, tako da ni neskladja med njimi in zakonom o zavarovalništvu. Poleg tega bodo s predlogom zakona v naš pravni red vpisane spremembe glede najnižjih zneskov zahtevanega minimalnega kapitala, ki ga morajo zavarovalnice izkazovati za zagotavljanje varstva zavarovancev in in najnižje meje, nad katerimi se nevarnosti obravnavajo kot velike nevarnosti in se v takih primerih od zavarovalnic zahteva sozavarovanje teh velikih nevarnosti. Prvič se posodabljajo zneski v evrih, ki jih je objavila Evropska komisija oktobra 2021 v Uradnem listu Evropske unije. Ti so prilagojeni oziroma povišani za stopnjo inflacije oziroma za odstotek spremembe harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin vseh držav članic Evropske unije. Gre za povišanje najnižjih zneskov zahtevanega minimalnega kapitala in za minimalne zneske oziroma najnižje meje za določitev velikih nevarnosti. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona soglasno podprli.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 8. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu v okviru rednega postopka. POSTOPKA. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade ministrici dr. Švarc Pipan. Je v redu, se zgodi. Izvolite. hvala za besedo. enega od predlogov novel zakona, ki ga sama štejem za enega od ključnih korakov pri naporih Ministrstva za pravosodje v tem mandatu, da aktivno in intenzivno naslovimo in začnemo odpravljati tako imenovana ozka grla v slovenskem sodstvu. Eno od najbolj alarmantnih področij je prav gotovo upravni spor oziroma postopki pred upravnim sodiščem, na ministrstvu pa intenzivno pripravljamo tudi rešitve na področju ustavnih postopkov, kazenskih postopkov, družinskih postopkov, insolvenčne zakonodaje in številne bodo kmalu tudi v vaši obravnavi. V zvezi s predlagano novelo Zakona o upravnem sporu pa mi dovolite, da se uvodoma vsem vam najprej zahvalim za izjemno vsebinske in argumentirane razprave, ki so glede rešitev tega predloga zakona potekale tako v okviru matičnega Odbora za pravosodje kot tudi v Državnem svetu. Še posebej me veseli, da se je tekom dosedanjega zakonodajnega postopka izoblikovala rešitev, ki bo pomembno pripomogla k pohitritvi postopkov tudi na ta način, da se bodo spremenjene odločbe o sestavi sodišča lahko začele uporabljati takoj, torej tudi že v zadevah, kjer so tožbe že vložene, kjer so torej tožbe v upravnih sporih vložene, pa glavna obravnava še ni bila razpisana ali zadeva še ni bila predložena na sejo. Na nujnost take ureditve glede na obsežnost zaostankov in podaljševanja časa reševanj pred upravnim sodiščem so opozorili tako Upravno kot Vrhovno sodišče pa tudi Sodni svet. Sodni svet. S to rešitvijo se bodo učinki tega predloga zakona lahko pokazali hitreje, kot je bilo prvotno predlagano. Menim, da ta predlog in pobuda po takšni spremembi kažeta tudi na to, da so rešitve dobre in ustrezno naslavljajo srž problematike, s katero se sooča Upravno sodišče in predvsem s katero se soočajo stranke v postopkih pred Upravnim sodiščem. Predlog zakona sledi koalicijski zavezi, s katero želimo odpraviti zaostanke v upravnih sporih. Skupni cilj vseh predlaganih rešitev je, da s čim manj spremenjenimi kapacitetami sodnega sistema povečamo učinkovitost delovanja in odločanja v upravnem sporu ob nespremenjenem standardu pravne varnosti. S tem se uresničuje in krepi ustavnopravno varovana pravica posameznikov, da o njegovi pravici ali zakonitosti akta, ki vanjo posega, brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Ta cilj, verjamem, da bo dosežen s spremembami določb, ki urejajo sestavo sodišča, s spremembami procesnih pravil, ki so usmerjene predvsem v večjo koncentracijo sojenja in ki krepijo avtoriteto upravnega sodstva. Prav tako pa so v predlog zakona vključene rešitve, ki bodo v prihodnosti omogočile premik k možnostim poravnavanja tudi v upravnih zadevah in v postopkih pred pred upravnim sodiščem, kar štejem za posebej pomemben korak tudi v luči koalicijske zaveze o spodbujanju čim večje uporabe alternativnih oblik reševanja sporov. Spoštovani poslanke in poslanci, zahvaljujem se vam za do sedaj izkazano podporo amandmajem in predlogu zakona kot celoti na seji matičnega delovnega telesa. Predstavitev predloga zakona in stališča, ki so jih tekom zakonodajnega postopka podali predstavniki pravosodja, jasno kažejo na to, da gre za rešitve, ki terjajo podporo in sprejetje, zato vas prijazno prosim, da podprete predlog tega zakona, in hkrati predlagam, da se druga in tretja obravnava predloga zakona opravita na današnji seji Državnega zbora. Najlepša hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici kolegici Leni Grgurevič. Izvolite. Hvala lepa in se opravičujem za prej, ko sem pristopila brez poziva. Odbor za pravosodje je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Predstavnica predlagatelja je uvodoma predstavila poglavitne rešitve predloga zakona, ki so usmerjene k cilju, da se s čim manj spremenjenimi kapacitetami sodnega sistema in ob nespremenjenem standardu pravne varnosti poveča učinkovitost delovanja in odločanja v upravnem sporu. Glavna rešitev je vezana na spremembo sestave sodišča, glavnino zadev bo reševal sodnik posameznik, kar posledično pomeni hitrejše reševanje in obvladovanje pripada ter učinkovito sodno varstvo. Drugi sklop predstavlja procesne rešitve. Z namenom racionalizacije postopka se uvaja možnost sodišča, da stranki odredi omejitev števila in obsega vlog in ji določi rok za pripravo pisnega povzetja bistvenih vprašanj iz vlog. Pri spremembah glede glavne obravnave se določa, kdaj oziroma pod katerimi pogoji lahko sodišče odloči brez glavne obravnave, v vseh ostalih primerih pa sodišče odloča po opravljeni glavni obravnavi. Prav tako predlog zakona dodatno spodbuja stranke k sklepanju poravnav s tem, da tudi tožena stranka pri odločitvi, ali skleniti sodno poravnavo, upošteva tudi vidik stroškov in tudi vidik trajanja postopka. Pomisleki Zakonodajno-pravne službe so bili ustrezno rešeni z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin. Predstavnica Državnega sveta je predstavila mnenje Komisije za državno ureditev, ureditev, ki predlagani zakon prav tako podpira. Posebej je opozorila na kadrovski primanjkljaj sodnikov in sodnega osebja na Upravnem sodišču glede na povečanje pripada zadev. Predstavnica Sodnega sveta je pozvala, da se po Zakonu o mednarodni zaščiti ukine pritožba na Vrhovno sodišče, da se morajo določbe o spremenjeni sestavi sodišča začeti uporabljati takoj ter da predlog zakona znižuje raven varstva ustavne pravice strank do glavne obravnave. Predstavnika Vrhovnega sodišča sta poudarila, da bo za rešitev kadrovske problematike na Upravnem sodišču potrebna postopna zagotovitev novih sodnikov in da je nujno potrebno sprejeti rešitve glede začetka uporabe določbe o spremenjeni sestavi sodišča, omejitve obveznosti glavne obravnave pa da znižujejo raven varstva ustavne pravice strank v upravnem sporu. Poudarila sta prav tako, da je treba čim prej spremeniti ureditev, ki določa pritožbo na Vrhovno sodišče, in s tem opustiti posebno urejanje pravnih sredstev zgolj za področje Zakona o mednarodni zaščiti. Predstavnica Upravnega sodišča je izpostavila, da morajo od včlanitve v Evropsko unijo sodniki spremljati pravo EU, sodno prakso sodišča EU, ESČP, tako da je delo postalo vse obsežnejše, izrazito se je pripad zadev povečal v letu 2017 na račun tožb bivših varčevalcev Ljubljanske banke. In nasploh se delo Upravnega sodišča količinsko veča, sodniki so vedno bolj obremenjeni, zato pozdravljajo sojenje po sodniku posamezniku in ohranjanje senatnega sojenja v kompleksnejših zadevah. Prav tako so pozvali k takojšnjemu takojšnjemu pričetku uporab sprememb sojenja po sodniku posamezniku. Predstavnici Državnega odvetništva sta predlagali, da se besedilo amandmaja, ki predvideva možnost zastopanja organov državne in lokalne oblasti po odvetniku oziroma odvetniški družbi le v primeru, ko generalni državni odvetnik Vladi sporoči, da zaradi dejanskih ali pravnih ovir ne more opravljati nalog zastopanja, vnese v peti odstavek 17. člena, kar pa ni bilo sprejeto, saj je zakonodajalec ta namen izrazil

potrebno pristopiti k čimprejšnjemu noveliranju Zakona o državnem odvetništvu, v okviru katerega je pa potem tudi nujno potrebno zagotoviti, da se bo ohranila primarna vloga Državnega odvetništva za zastopanje države oziroma subjektov države. Nadalje so predstavniki Odvetniške zbornice poudarili, da si odvetniki želijo zastopati državo, pri čemer pa ne podpirajo predloga, da se tarifo za tožbo v upravnem sporu določi s posebnim pravilnikom in se vrednosti spora ne upošteva. Prav tako so dodali neke dodatne pripombe glede omejevanja števila vlog in priprave pisnega povzetka, češ da takšna določba zmanjšuje možnost ustnega navajanja in se s tem krši pravice strank v postopku. V razpravi so poslanci SDS opozarjali na pomen javne obravnave v volilnih sporih, pritrdili pa tudi opozorilom, da se v Zakonu o mednarodni zaščiti ukine možnost pritožbe na Vrhovno sodišče v vseh zadevah mednarodne zaščite. Odbor je sprejel ustrezne amandmaje k predlogu ter sklenil, da je predlog zakona primeren za obravnavo. Hvala.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 V razpravo dajem 17. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes je, zato prosim za prijavo. Pričenjam s prijavo. Najprej ima besedo kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. Hvala lepa. se spreminja na način, da sedaj sodišče praviloma sodi na seji v sporih o zakonitosti aktov volilnih organov, s katerimi zavrnejo kandidaturo ali listo kandidatov ali se o volilni pravici kandidata odloča pred razpisanim dnevom volitev. Se pravi, gre v bistvu za to, da se v nasprotju s prejšnjo ureditvijo možnost izvedbe glavne obravnave seveda širi, prejšnja ureditev je v bistvu določala obravnavo na sejah. Sodna praksa sama pa tudi Ustavno sodišče ustrezno napotuje sodišče pri odločanju o tem, v katerih primerih se pa glavna obravnava naj izvede oziroma v katerih ne. Zato tega amandmaja ni smiselno podpreti. Tudi samo sodišče, ne Upravno sodišče in tudi ne Vrhovno sodišče ne zaznavata nikakršnih težav pri izvajanju te

mislim, da že naša Ustava v svojem 22. členu zagotavlja pravico do javne obravnave, javnega sojenja, zato smo v naši poslanski skupini še vedno prepričani, da za javno obravnavo tudi v primeru, ko ko Upravno sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe na primer volilnih komisij na občinski ravni, s katerimi zavrnejo določeno listo kandidatov, ni nobene potrebe, da bi se zadeva opravljala na nejavni seji. Kar se tiče pa našega drugega amandmaja, ki govori o ukinitvi pritožbene na instance Vrhovnega sodišča v Zakonu o mednarodni zaščiti, pa tudi menimo, v bistvu nam je žal, da ga ni posvojila že koalicija.

Hvala za besedo. Gospe in gospodje! Kaj je temelj zaupanja, ko gre za volilne procese? To ne izhaja samo iz vseh demokratičnih izkušenj, taki so tudi evropski volilni standardi – vse, kar je povezano z volitvami, naj poteka javno, se pravi ob prisotnosti javnosti, javno naj delujejo nadzorni organi na volitvah, javno se šteje, javno naj bi seveda postopali tudi, ko gre za morebitne pritožne postopke. In ravno o tem govorimo. Naš predlog je, da se seveda, ko se odloča o zakonitosti aktov volilnih organov, s katerimi zavrnejo kandidaturo ali listo kandidatov, oziroma o volilni pravici kandidata, odloča javno. Nobenega razloga ni, da bi se to skrivalo. Prvič to krepi zaupanje v volitve in drugič to krepi zaupanje v odločitev sodišča, se pravi v sodno vejo oblasti. Popolnoma logično je, da bi torej sprejeli amandma, ki je danes pred nami. Izredno presenečen sem, da se znova išče neke navidezne pomisleke. Zato se postavlja preprosto vprašanje: kaj skrivate, kaj imate namen skrivati v zvezi z naslednjimi volitvami, da se zavzemate, da naj bi bili ti postopki tajni? Kaj skrivate, gospe in gospodje, pred javnostjo, pred volivci, pred volivkami in volivci? Kajti samo za to gre. Če ne skrivate ničesar, potem naj bodo postopki javni, tako kot to zahteva evropska norma, kot veljajo priporočila evropskih institucij, tako kot to izhaja iz 22. člena slovenske Ustave in tako kot to predlagamo v svojem amandmaju SDS, ki ga bomo seveda tudi enotno podprli. Hvala za besedo. Želela bi se odzvati na izvajanje poslanca Grimsa, čeprav sem se na enak očitek predlogu zakona odzvala že na splošni razpravi, kjer sem upala, da sem dovolj razumljivo pojasnila nekaj napačnih razumevanj same vsebine apriornih volilnih sporov, torej tistih, do katerih pride pred volitvami, in pa tudi vsebine predloga zakona. Najprej bi želela opozoriti, kot sem opozorila tudi že takrat, da po sedaj veljavni ureditvi sodišče v vseh volilnih sporih oziroma sporih o zakonitosti volilnih aktov vedno odloča na seji, seje pa so po sistemski ureditvi tudi v Zakonu o pravdnem postopku vedno nejavne. S predlagano spremembo četrtega odstavka 59. člena ZUS gremo prav v smeri, da se ta obveznost odločanja na seji pravzaprav omehča in da sedaj določamo, da o takšnih sporih sodišče odloča praviloma na seji, lahko pa, če tako presodi in predvsem če to dopušča kratek čas, ki je potreben oziroma ki je na voljo tik pred volitvami, odloča tudi na glavni obravnavi. Skratka, ključno v takih sporih je tehtanje med možnostjo učinkovite zaščite pravic v volilnih sporih in po drugi strani seveda hitrosti postopka, ki jo terja sam že določen dan volitev. Še enkrat, če pojasnim zelo, upam, da preprosto, bom poskusila. Gre za apriorne volilne spore, ne tiste po volitvah, in pri teh sporih gre za odločanje, ali je volilni organ zakonito izločil posameznega kandidata. V teh primerih je neke vrste omejeno sodno varstvo nujno oziroma neizogibno, kar narekuje prav ta časovna prvina teh sporov, in to mora upoštevati tudi zakonodajalec. Pristojno sodišče mora v teh sporih odločiti v izjemno kratkem roku 48 ur, zato je vsebina preskusa omejena in seveda tudi praviloma ni smotrno, ni smiselno in pravzaprav ni konstruktivno ali koristno z vidika varstva pravic zagotavljati oziroma zahtevati obveznosti glavne obravnave. Zato v teh primerih sodišče praviloma odloča na seji. Kot rečeno pa bo lahko po novi ureditvi sodišče presodilo tudi, če bo to čas dopuščal, da odloča po obravnavi. Hvala lepa. Izvolite. MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala. Tudi naš amandma omogoča, da bi se še vedno uporabilo to varianto, o kateri govorite vi, zaradi tega je tudi ustrezno besedilo. Vendar da naj se uveljavi pravilo, da je taka odločitev javna. Še enkrat povem: ker je v interesu javnosti, ker je v interesu volivk in volivcev, ker je v interesu tistih, o katerih pravici se odloča, in ker je v interesu krepitve [zaupanja] v sodno vejo oblasti. Zaradi tega je vredno podpreti ta amandma in zaradi tega je tudi ta amandma ustrezen, predvsem pa je skladen z evropskimi normami, z evropskimi direktivami, ki pokrivajo to področje, in seveda z 22. členom slovenske Ustave. Mislim, da iz njega popolnoma jasno sledi,

Predsedujoča, hvala lepa. Spoštovana ministrica z ekipo, kolegi poslanci, poslanke! Takoj pridem do amandmajev. Jasno je, da je cilj novele zmanjšati zaostanke v upravnih sporih, tu ni med nami nobenih dilem, nobenih nasprotij in tako dalje. Ta dva naša amandmaja – naj začnem tam, kjer je končal mag. Grims, se pravi, da so volilni spori vsekakor v interesu javnosti. To je seveda poanta tega našega amandmaja. Ko ministrica govori, da pride do a priori sporov pred volitvami, to drži. To časovno okno smo mi zaznali v fazi kandidiranja nekje 48 ur, je pa res, da tudi pride do povolilnih sporov, po samem volilnem dnevu se tudi dogaja, so že bili takšni primeri. Mislim, da je pravica do javne obravnave pred sodnikom, seveda, samostojna človekova pravica, ki jo že zagotavlja 22. člen Ustave, in naj ljudje v končni fazi vedo, v čem je na javni obravnavi srž spora v nekem volilnem sporu. Če že imamo demokratične volitve, ki jih postulira ustava s splošnostjo in enakostjo volilne pravice, pa dajmo še tudi odpreti javne obravnave za ljudstvo. Saj ljudstvo v končni fazi voli na volitvah. Spoštovani koalicijski poslanci, mi tudi v končni fazi pogojujemo podporo temu zakonu, ker sem uvodoma rekel, da se z njim strinjamo ravno zaradi tega gordijskega vozla zmanjšanja zaostankov v upravnih sporih, ampak dajte nam tudi vi tu prisluhniti, saj tudi mi imamo neko znanje, predvsem pa dobronamernost, da izboljšamo zakonodajo tudi na področju upravnega spora. Kar se pa tiče amandmaja k 26.a

Hvala lepa, še enkrat, za besedo. Bom z veseljem pojasnila to, kar se mi zdi, da je res neko nerazumevanje same določbe v noveli. Namreč, po sedanji ureditvi se je ta obveznost oziroma avtomatizem odločanja na zaprtih sejah res nanašal na vse volilne spore, te apriorne pred dnevom volitev in tiste po volitvah. V sedanji noveli četrti odstavek 59. člena izrecno zapisuje, da se nanaša samo na apriorne volilne spore, v dikciji, kjer pravi, da sodišče praviloma sodi na sejah po sporih o zakonitosti aktov volilnih organov, organov, s katerimi zavrnejo kandidaturo ali listo kandidatov ali se o volilni pravici kandidata odloča pred razpisanim dnem volitev. To pomeni, da gre za res specialno določbo, ki se nanaša samo na spore, ki nastanejo v času pred volitvami. Za spore, volilne spore, Za spore, volilne spore, o katerih bi sodišče odločalo v času po volitvah, pa velja splošna sistemska ureditev Zakona o upravnem sporu, torej tam pa je glavna obravnava in javna obravnava pravilo. Tako da se mi zdi, da se mogoče malo narobe razumemo. Zato menimo tudi, da vaš amandma

za besedo. Velikokrat, ko govorimo o zakonodaji, ki se tiče dela sodišč, pa naj bo to materialna ali pa procesna zakonodaja, opažam, da se pozna, se pozna nepoznavanje sodnega sistema in se pozna nepoznavanje dela sodišča in pa tudi nepoznavanje sodnih postopkov. Kot je ministrica povedala – in tisti, ki smo bili kdaj na sodišču, vemo, kako je – so javne glavne obravnave oziroma naroki za glavne obravnave ali kakšni drugačni naroki. Ti so praviloma javni, so zaprti za javnost v določenih primerih, ko se ščitijo pravice lahko mladostnikov, otrok ali kakšne druge pomembne osebnostne pravice, kot je recimo odločanje po Zakonu o duševnem zdravju in podobno. Sicer pa so seje praviloma oziroma kar so nejavne. To je pač način sojenja, tudi. Večinoma je to sicer drugostopenjsko ali pa na naslednji stopnji, ko so te seje nejavne. Nekaj pa je, kar bi v bistvu res rada poudarila. Sodišča pri nas so institucije ali organ, ki mu, in to lahko trdim z vso svojo integriteto, resnično gre zaupati. Bolj kot morda drugima dvema vejama oblasti. Jaz vedno trdim, da je sodstvo oziroma pravosodje ena izmed vej oblasti, ne tretja veja oblasti, ampak ena izmed, prirejena drugima dvema in predstavlja sodstvo ali pa pravosodje, ki zajema sicer več deležnikov, korektiv, velikokrat korektiv drugima dvema vejama oblasti, in so pri nas strokovna in sodijo na podlagi zakonov in na podlagi ustave.

da je amandma Poslanske skupine SDS k 17. členu, ki se nanaša na volilne spore, nepotreben, ker je kontradiktornost – in ta je tista, ki je najpomembnejša zagotovljena. Zagotovljena je z izmenjavo vlog. Smo pa prej že od ministrice slišali, kakšni so pa še drugi razlogi in da gre za posebne postopke, gre za a priori ali predhodne volilne spore, ki se morajo reševati zelo hitro. Tako da jaz seveda tega amandmaja ne bom podprla, ker s tem nič ne bomo izboljšali dela sodstva oziroma upravnega sodišča, nič prispevali, k večjemu

Ugotavljam, da ni interesa, in zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem amandma Poslanske skupine SDS za novi 26.a člen. Ugotavljam, da je interes za razpravo, in zato prosim za prijavo. Besedo ima kolegica Lucija Tacer. Izvolite. Hvala za besedo. Začela bi s tem, kar je izpostavila ministrica, ker se mi zdi zelo pomembno, posebej ko govorimo o zaupanju v institucije in posledično našo demokracijo, potem grem pa takoj na amandma. In sicer da s to novelo Zakona o upravnem sporu uresničujemo koalicijsko zavezo. Dejansko smo pred volitvami obljubili točno to – da bomo v upravnih sporih omogočili odločanje sodnika posameznika. To je na 14. strani koalicijske pogodbe in točno to spremembo danes obravnavamo. Še bolj vesela sem pa, da jo obravnavamo v rednem zakonodajnem postopku, tako kot se spodobi. Glede 26.a člena, amandmaja Poslanske skupine SDS pa sledeče. Vsebina amandmaja sledi priporočilom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in zato smo ga v Poslanski skupini Svoboda vzeli zelo resno in smo se o njem pogovorili. Ocenili smo, da je potrebno pritožbo v postopkih mednarodne zaščite urediti. Verjetno Vrhovno sodišče ni primeren organ, da te pritožbe obravnava. Ocenili pa smo tudi, da se pristojnost za pritožbe v postopkih mednarodne zaščite ureja v Zakonu o mednarodni zaščiti in da bo ta v kratkem odprt. To smo seveda ugotovili v komunikaciji z Ministrstvom za notranje zadeve. In zato smo se odločili, da je bolj primerno, da se takrat uredi v primernem zakonu to vprašanje in da ga ne urejamo danes v zakonu o upravnem sporu. Zaključila bi pa še s pozitivnim presenečenjem, da opozicijska stranka SDS spoštuje mnenje Vrhovnega sodišča. Upam, da se bo ta trend nadaljeval, posebej v luči ustavnih sprememb, ki jih načrtujemo, kjer verjamem, da bomo lahko našli konsenz za bolj optimalno delovanje našega sodstva, ki je čim manj

Hvala lepa še enkrat. Dejansko se tudi jaz strinjam tukaj s kolegico Lucijo, tukaj pa gre za zelo razmisleka vreden amandma in smo o njem kar nekaj časa razmišljali, ker se zavedamo težav, ki so se pojavile na Vrhovnem sodišču, in sicer je Vrhovno sodišče potarnalo, da je precej obremenjeno s temi pritožbami in da bi bilo smiselno razmisliti o drugačnem načinu drugačnem načinu reševanja pritožb. Pa preden se lotim tega, naj povem, da upravni spor vedno sledi upravnemu postopku. To se pravi najprej imamo upravni postopek, ta je praviloma dvostopenjski, to se pravi, ko stranka dobi upravno odločbo, ima zoper upravno odločbo možnost pritožbe, o tem odloča po navadi pristojno ministrstvo, ki je drugostopenjski upravni organ, temu potem sledi upravni spor, ker sodišče preverja zakonitost in pravilnost upravne odločitve. pri tako imenovanih zadevah po Zakonu o mednarodni zaščiti pa ni te pritožbe v upravnem postopku, imamo torej enostopenjski upravni postopek, kjer ni pritožbe na drugostopenjski upravni organ, ampak je takoj možnost, da stranka vloži tožbo na Upravno sodišče. O tem smo kar nekaj časa razmišljali, ker naša ustava vseeno pravi, da mora imeti stranka pravico do pravnega sredstva zoper sodno odločbo. Sodna odločba je izdana v upravnem sporu, ne v upravnem postopku, ampak v upravnem sporu. In redno pravno sredstvo je pritožba. In kaj zdaj storiti? To je verjetno naloga za ministrstvo, da razmisli, kako sistemsko to rešiti, da se ne bodo te pritožbe potem reševale na Vrhovnem sodišču, torej ali je smiselno razmišljati o tako imenovanem višjem upravnem sodišču, ki bo reševalo te pritožbe. Ker zdaj tega višjega upravnega sodišča nimamo, te pritožbe gredo direktno na Vrhovno sodišče, Vrhovno sodišče je pa organ, ki naj bi skrbel za sodno prakso, enotno sodno prakso, reševal resnično najtežje zadeve, in da se ukvarja s pritožbami, verjetno ni najbolj primerno. Je pa še en razlog, zakaj nisem v tem trenutku toliko naklonjena temu, da se ta pritožba kar ukine. Namreč, dobila sem podatke direktno z Vrhovnega sodišča, to so javni statistični podatki, v prejšnjem letu, torej 2022, je Upravni oddelek Vrhovnega sodišča prejel skupaj 251 pritožb po Zakonu o mednarodni zaščiti. To je res veliko, sploh upoštevajoč, da so zadeve nujne, posebej azilne zadeve absolutno prednostne in jih je treba takoj obravnavati. Od teh 251 jih je bilo 59 azilnih. V letošnjem letu, to se pravi do zdaj, pa je upravni oddelek prejel že 82 pritožb in od tega 28 azilnih. Ampak mogoče to še niti ni tolikšen pokazatelj, zakaj se že ne bi tej pritožbi odpovedali, ampak bi to uredili sistemsko. Je pa podatek o tem, kako so bile te pritožbe rešene. To se pravi, jaz sem sicer dobila samo za azilne zadeve podatke, pa bom te navedla, ne o vseh, azilne zadeve. Prejetih je bilo lani, govorim samo o azilnih nujnih nujnih zadevah, ki jih res mora sodišče reševati takoj, to se pravi, štejemo čas v dnevih. Teh je bilo v lanskem letu prejetih 59, odobrenih pritožb, to se pravi, da je bilo pritožbi ugodeno in je bil potem verjetno upravni akt odpravljen, je bilo 13, zavrnjenih pritožb je bilo 29, zavrženih devet, spremenjenih pet, ena je bila rešena na drug način. Vseeno se mi zdi 13 od vseh teh še kar relevantna številka. Če bi recimo bilo tega precej manj, če bi bili recimo dve ugodeni pa vse druge zavrnjene, potem že lahko razmišljaš, da ta pritožba morda niti ni potrebna. Ampak glede na te številke zaenkrat ne bi tega ukinjala oziroma vsekakor moramo najti drug način za to, da zagotovimo pravno sredstvo stranki v postopku v upravnem sporu,

Hvala lepa za besedo. Tukaj bom predvsem podala stališče ministrstva na splošno glede predlaganega amandmaja Poslanske skupine SDS, ki mu na ministrstvu pravzaprav v vsebinskem smislu v marsičem pritrjujemo. Tako kot sta tudi spoštovani poslanki Poslanske skupine Svoboda v svojih intervencijah izpostavili, se zavedamo problema in pravzaprav tudi na ministrstvu opozarjamo in svarimo pred širjenjem take sui generis ureditve, kot velja po Zakonu o mednarodni zaščiti, še na kakšna druga upravna področja, ker bi to res lahko povzročilo nek plaz pritožbenih zahtevkov na Vrhovno sodišče, ki pa v osnovi seveda ni pritožbeno sodišče, kot tudi Poslanska skupina SDS ustrezno opozarja, ampak je to seveda revizijsko sodišče. Eden od razlogov za, da rečem, uveljavitev oziroma vnos te pritožbene možnosti je bilo poleg ideje o zagotovitvi zadostnega pravnega varstva za vse stranke v postopku in glede na specifičnost tematike tudi zagotavljanje enotne sodne prakse. Kajti sploh v prvih letih teh postopkov mislim, da je kar pričakovano in ne tako zelo nenavadno, da je sodna praksa Upravnega sodišča na tem področju res bila bila precej neenotna, kar je glede na novost področja, s katerim se v preteklosti Upravno sodišče Republike Slovenije skoraj ni ukvarjalo, na nek način pričakovano.

Vendarle pa po drugi strani tudi mi delimo pomisleke glede tega, da bi se kar tako, brez še bolj poglobljenega premisleka to pritožbeno možnost opustilo, dokler skupaj ne najdemo neke ustrezne alternativne rešitve, ki bi po eni strani hkrati zagotovila zadostno pravno pravno sredstvo in pravico do sodnega varstva strankam v postopku, zlasti šibkejšim strankam, to je prosilcem za azil, ki so v teh postopkih vedno šibkejša stranka, in hkrati seveda zagotovili ravnotežje hitrim, učinkovitim odločanjem, ki je v teh zadevah prav tako ključnega pomena. Predvsem pa je pravzaprav razlog, zakaj ne podpiramo amandmaja SDS, ki, kot rečeno, mu vsebinsko lahko v marsičem pritrdimo, ta, da menimo na ministrstvu, da je to materija, ki mora biti urejena v področnem zakonu, torej v Zakonu o mednarodni zaščiti. V koaliciji smo se že dogovorili, da bomo ta zakon tudi pogledali in skupaj našli tisto ustrezno rešitev, ki bo torej predvsem dosegla tisto primerno ravnotežje med pravicami strank v postopku med varstvom človekovih pravic, torej prosilcev za azil, in po drugi strani tudi učinkovitostjo postopkov ter zagotavljanjem čim bolj enotne sodne prakse na tem področju. Tako da bi se vendarle na tem mestu, se mi zdi ustrezno in iskreno, zahvalila tudi Poslanski skupini SDS za ta predlagani amandma, ki ga bomo vzeli predvsem kot vodilo za nadaljnji razmislek in aktivno pripravo alternativne rešitve s ciljem, da v prihodnosti resnično umaknemo pritožbo na Vrhovno sodišče v teh postopkih in jo nadomestimo z drugo ustrezno

Hvala. Saj veste, če bi imeli pojočo travico, bi zdajle bila zelo uporabna zadeva pri tej razpravi ob teh dveh amandmajih. Pri prejšnjem smo poslušali pravo zaklinjanje v strokovnost sodišč, so vredna zaupanja – ali ne, gospa Klakočar? – kako zaupajo v njihovo ravnanje in da oni itak najbolje vedo, kaj potrebujejo. In potem pošlje Vrhovno sodišče Republike Slovenije naslednji dopis. Zaradi javnosti ga bom tokrat prebral, izjemoma: »Z novelo Zakona o mednarodni zaščiti je bila v postopkih mednarodne zaščite zoper odločbo Upravnega sodišča ponovno uvedena pritožba na Vrhovno sodišče. Navedeno je s sistemskega vidika, ko ima Vrhovno sodišče kot po Ustavi Republike Slovenije najvišje redno sodišče revizijsko vlogo, neustrezno. Hkrati je veljavna ureditev v nasprotju z ureditvijo sodnega varstva v upravnem sporu, ki ne dopušča širokega dostopa do Vrhovnega sodišča na praktično nobenem drugem področju odločanja. Odločanje o izrednih in ne o rednih pravnih sredstvih pri pritožbah je značilno tudi za ostala področja dela najvišje redne sodne instance. Poleg sistemske neustreznosti ureditev po ZMZ-1A Vrhovno sodišče že sedaj dodatno delovno obremenjuje, nadaljnji porast tovrstnih zadev pa bi izrazito oviral izvajanje primarnih, to je revizijskih pristojnosti sodišča. Čeprav razumemo potrebo po učinkovitem pravnem varstvu oseb, ki uveljavljajo svoje pravice iz ZMZ-1, pa je potrebno poudariti, da je temu že namenjeno odločanje pristojnih upravnih organov, čemur sledi še učinkovit sodni nadzor s strani Upravnega sodišča. Vrhovno sodišče pa po svoji temeljni vlogi zagotavlja enotnost sodne prakse in prakse upravnih organov ter razrešuje najzahtevnejša pravna vprašanja, kar pa v sistemu upravnega spora lahko opravlja prek revizije kot izrednega pravnega sredstva in ne prek pritožbenih postopkov. Poudariti je potrebno, da je tudi praksa ustavnega sodišča že pred leti odstopila od zahteve, da mora biti zoper odločitev Upravnega sodišča omogočena pritožba na Vrhovno sodišče, česar novela iz leta 2021 ni pravilno upoštevala. Pritožbe zoper sodbo sodišča prve stopnje na tem področju tako Ustava Republike Slovenije ne zahteva, prav tako tudi ne Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin niti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Zakonska ureditev, po kateri je v vsakem primeru zoper odločitev sodišča prve stopnje na podlagi ZMZ-1 dovoljena pritožba na Vrhovno sodišče, nosi vrsto negativnih posledic, ki jih v nadaljevanju pojasnjujemo in bodo po porastu števila zadev dobile izjemno težke razsežnosti. Prvič, stako ureditvijo se onemogoča učinkovitost postopkov odločanja po ZMZ-1, saj bi se s podaljšanjem pritožbenih postopkov na Vrhovnem sodišču za zelo dolg čas odlagal nastop pravnomočnosti odločitev o pravicah prosilcev, kar bi posledično vplivalo tudi na njihov pravni položaj. Glede tega določitev še tako kratkega instrukcijskega roka za sprejem odločitve Vrhovnemu sodišču ne pomeni rešitve problema, saj ta temelji na objektivnih omejitvah. Drugič, zaradi preobremenitve Vrhovnega sodišča bi se izjemno podaljšal tudi čas odločanja na drugih upravnopravnih področjih, ki imajo izjemno velik pomen tako za stranke kot za gospodarski in družbeni sistem v celoti, na primer na področju človekovih pravic, davkov, carin, koncesij, subvencij, gradenj, denacionalizacije in vseh drugih vprašanj. To bi pomenilo tudi neenakost v varstvu pravic drugih oseb, kar bi bilo v nasprotju s 14. in 22. členom Ustave Republike Slovenije. In tretjič, z nadaljevanjem oziroma stopnjevanjem preobremenitve Vrhovnega sodišča zaradi ureditve pritožbenega postopka po ZMZ-1 bi na mnogih področjih tudi ne dosegali več učinkovitosti, ki jo od Vrhovnega sodišča terja pravo Evropske unije, na primer glede postavljanja predhodnih vprašanj, kar je dolžnost najvišjega sodišča v državi, pa tudi EKČP, ki mnoga upravna področja vključuje v domet svojega 6. člena in s tem terja zagotovitev odločanja v razumnem roku. Zato menimo, da je nujno spremeniti ureditev, ki določa pritožbo na Vrhovno sodišče, in opustiti posebno urejanje pravnih sredstev zgolj na področje ZMZ-1. tako kot na vseh drugih pravnih področjih za druge osebe tudi strankam v postopkih ZMZ-1 omogočen enak dostop do Vrhovnega sodišča, predvsem prek revizije kot izrednega pravnega sredstva. Posledično pa bo to vodilo tudi do večje učinkovitosti postopkov po ZMZ-1 v celoti, saj bo odločitev Upravnega sodišča kot sodišča prve stopnje praviloma postala pravnomočna. Z opustitvijo ureditve posebne pritožbe na Vrhovno sodišče bi torej uvedli spremembo, ki je usmerjena v enak cilj kot spremembe zakonskih ureditev mnogih drugih članic EU na tem področju, saj bi dosegli večjo učinkovitost sodnega varstva in vseh postopkov na podlagi ZMZ-1. Hkrati pa bi bila s tem zagotovljena preprečitev preobremenitve Vrhovnega sodišča ter težkih posledic za pravno varnost na vseh področjih družbenega in gospodarskega delovanja in razvoja. Seznanjeni smo, da je Ministrstvo za notranje zadeve pričelo z zbiranjem pobud za spreminjanje in dopolnjevanje področja mednarodne zaščite. Postopek je šele v začetni fazi, vendar pa je sprememba neustrezne ureditve pritožbe v ZMZ-1, kot zgoraj pojasnjujemo, za poslovanje Vrhovnega sodišča zelo pomembna in potrebna prednostnega naslavljanja,« torej takoj. »Zato predlagamo, da se v prehodne in končne določbe doda člen, ki bi določal, da se to možnost črta in se ostalo ustrezno preštevilči.« Gospe in gospodje, to je tisto, kar predlagajo, kot ste sami prej rekli, na sodišču, v katero imate zaupanje na osnovi izkušenj, za katere ste sami rekli, da torej oni vedo, na osnovi katerih kaj potrebujejo, in zdaj imate priložnost. Tak amandma, za javnost še to povem, ker prej v predstavitvi ni bilo korektno povedano, smo predlagali že na seji in prisotna predstavnica Vrhovnega sodišča je dvakrat izrecno podprla takojšnje sprejetje tega amandmaja, vendar ga niste dali na glasovanje, ker ste rekli, da tista sprememba še ni uveljavljena. Sedaj, danes pa že velja. To se pravi, o tem lahko veljavno odločamo. In glede na apel Vrhovnega sodišča, za katerega ste sami nehote povedali tudi kronski argument – kajti število teh postopkov narašča vrtoglavo, število vlog za azil je skoraj desetkrat večje kot je bilo v lanskem letu v primerljivem obdobju, kar seveda pomeni tudi ustrezen porast na Vrhovno sodišče in s tem popolno zamašitev postopkov na Vrhovnem sodišču, kar pomeni bistveno znižanje pravnega varstva na vseh drugih področjih družbenega življenja, na kar vas Vrhovno sodišče tukaj izrecno opozarja. Vse to so Vse to so argumenti za to, da podprete danes naš amandma. kako problematični so za nekatere. V bistvu bi rada samo še enkrat povedala, ker se mi zdi, da nisem bila prav razumljena. Povedali smo, da se bomo z vso skrbnostjo posvetili temu vprašanju, in verjamem, da bo pristojno ministrstvo zadevo sistemsko rešilo. Ker tudi sama menim, da Vrhovno sodišče ni pritožbeno sodišče, kar pomeni, ustrezno je treba urediti upravno sojenje, in sicer na drugih instancah oziroma drugače, ne pa tako, da se pač vlaga pritožbe na Vrhovno sodišče. Ampak zaenkrat drugega ni. Gre pa za, še enkrat poudarjam, postopek po Zakonu o mednarodni zaščiti. To ni kar nekaj in tega, prosim, ne enačite z drugimi upravnimi postopki. Tukaj gre za ljudi, katerih življenje, življenje je lahko ogroženo, če se vrnejo v svojo matično državo. Tega pač ne gre enačiti z drugimi upravnimi postopki. Hvala. Hvala. Ker je bilo zdaj s strani kolegic, s katerimi se v celoti strinjam, že v bistvu vse povedano, bom samo poudarila, da me izredno čudi, čudi, da SDS sledi pozivom Vrhovnega sodišča, kar resnično pozdravljam, to se mi zdi izjemno in naj traja. Še bolj pa me čudi to dejstvo to dejstvo zato, ker je prav SDS podprl v času prejšnje vlade – [vlade] Janeza Janše, 9. 4. 2021, se pravi, vlagatelj je bilo ministrstvo, MNZ, Hojs je bil prvi podpisani – prav to, kar sedaj amandmira. Namreč to, da se ponovno vzpostavlja pritožba na Vrhovno sodišče po Zakonu o mednarodni zaščiti. Da vam navedem razloge, kaj so pa takrat govorili: specialna ureditev sodnega varstva v zadevah mednarodne zaščite je utemeljena z dejstvom, da je ministrstvo prvostopenjski organ in zoper odločitev ni možna upravna pritožba, poleg tega pa gre za izjemno občutljivo tematiko človekovih pravic; predlog je pomemben tudi z vidika zakonodaje EU, v skladu s katero mora država članica zagotoviti presojo vsake odločitve v smislu polne jurisdikcije, možnost vložitve revizije po zakonu o upravnem sporu je namreč močno omejena, saj slednji določa, da je dovoljeno, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju in če odločba prvostopenjskega sodišča odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede

Drugo, kar je, je pa popolna razlika v neki okoliščini, ki sem jo že navedel in na katero opozarja Vrhovno sodišče. Poprej so bili ti postopki sorazmerno redki v okviru pritožbe o azilnem postopku na Vrhovno sodišče. Lani so začeli naraščati zaradi vas, gospe in gospodje, ker ste s svojo politiko povzročili, da imamo pravo poplavo ilegalnih migrantov in tovrstnih postopkov. Z 10 tisoč smo prišli na več kot 30 tisoč in praktično vsi, kar je še mnogo huje, in tukaj se to vidi, prosijo za azil oziroma napovedo vlogo za azil v Sloveniji. Poprej je bil tega sorazmerno majhen delež. Praktično vsi. In zgodba se v letošnjih prvih mesecih še zaostruje. Ko je bil minister v Italiji, je povedal, da je bilo v prvih treh mesecih več kot 8 tisoč 500 zabeleženih ilegalnih prehodov meje, vdorov v Slovenijo torej, in praktično enako število vlog za azil. To je toliko, kot je bilo zadnje leto, ko je bilo celo leto obstoja vlade Janeza Janše. V prvih treh mesecih leta, in to v tistih treh mesecih, ki so najmanj

Zato da, če se to poplavo dovoljuje, pa tudi, kot vi pravite, za neko krajše obdobje, to pomeni, da bodo okrnjene pravice vseh tistih slovenskih državljank in državljanov in podjetij, na kar vas opozarja Vrhovno sodišče, in na to se je nanašal moj nagovor, zato sem to prebral, da gre za področje človekovih pravic slovenskih državljank in državljanov, gospe in gospodje, davkov, carin, koncesij, subvencij, gradenj, vsega ostalega, o čemer odloča Vrhovno sodišče. To bo zdaj zapostavljeno, ker vi dovoljujete poplavo azilantskih postopkov, ob čemer Vrhovno sodišče opozarja, da se mu zdi, da taka ureditev ni v redu. Zato je bil naš amandma predlagan, vi ga s trikom niste hoteli

katerega vsebina je izključno želja Vrhovnega sodišča hvala lepa. Mislim, da ni nobene potrebe po neki hudi krvi zdaj na koncu pri razpravi. Kot je bilo rečeno, sem takrat, ko smo imeli na delovnem telesu razpravo, in tudi svetovalka Vrhovnega sodišča gospa Tina Brecelj je nekako, bi rekel, med poslanci izrazila zaskrbljenost in nekako našo poslansko skupino, da rečem, edino detektirala kot tisto, ki smo sledili pozivu Vrhovnega sodišča. jaz bi se vseeno zahvalil ministrici, tudi poslanki Urški Klakočar Zupančič v tem delu, kjer ste povedali, da je ta naš amandma dejansko vsebinsko povsem ustrezen, da mu na nek način pritrjujete. Jaz bi tudi rad opozoril, saj, ministrica, vi ste videli, da smo ta amandma predlagali v kontekstu prehodne ureditve, dokler vi ne boste seveda na ministrstvu ustrezno tega sistemsko rešili v Zakonu o mednarodni zaščiti, tako da tukaj jaz ne vidim nobene težave, da ne bi danes tega našega amandmaja sprejeli iz teh dveh razlogov.

Takrat ko je gospa Grgurevič govorila o naši vladi, mi smo zdaj v tem mandatu sprejeli zakon, da smo nekako sprostili trg tuje tuje delovne sile z Zakonom o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev, nekaj v tem smislu, tako da zdaj imamo čisto neko novo stvarnost, neka nova dejstva in tukaj je ta naša upravičena bojazen povsem na mestu. Tako da, spoštovani koalicijski poslanci, mislim, da se ni potrebe igrati nekega političnega pingponga,

Hvala lepa, še enkrat, za besedo. Tudi hvala poslancu Kalohu, da je debato nekoliko bolj utiril nazaj v temo, o kateri danes razpravljamo, to je zakon o upravnem sporu in ne problematiki migracij, čeprav tudi trg delovne sile pravzaprav nima veliko povezave povezave z azilnimi postopki, pa vendarle. Mene pravzaprav čudi, da ne ugotovimo, da se strinjamo v sami vsebini, to je, da Vrhovno sodišče ni pritožbeno sodišče, je revizijsko in da je seveda potrebno preprečiti širjenje te sui generis rešitve na druga področja. Ampak danes pravzaprav rešujemo težavo, ki pa, to pa je pač preprosto dejstvo, jo je povzročila novela, ki je bila predlagana predlagana s strani Ministrstva za notranje zadeve v času ministra Hojsa, torej v času vaše vlade. Mene tudi izredno veseli, da skušate to težavo [rešiti], da ste spregledali, da ste tudi prisluhnili kritiki Vrhovnega sodišča zaradi težave, ki ste jo s to novelo iz leta 2021 povzročili, in verjamem, da bomo skupaj našli ustrezno rešitev. Še enkrat, tako ministrstvo, kot razumem po razpravi, ki jo slišimo, kot tudi celotna koalicija podpiramo to, da to neposrečeno rešitev umaknemo, vendar smo po zelo tehtnem premisleku in medsebojnem pogovoru ugotovili, da bi bilo to preuranjeno storiti, po eni strani nesistemsko to narediti v Zakonu o upravnem sporu, ker je to materija Zakona o mednarodni zaščiti. Sami ste rekli, spoštovani poslanec Kaloh, da bi bila to začasna določba, ampak tukaj smo pa kot koalicija in tudi mi kot ministrstvo potegnili zavoro. Namreč, ne želimo priti do situacije, ki bi v vmesnem času do trenutka, ko bi, če bo sprejet nov zakon o mednarodni zaščiti, morebiti znižali pravno varstvo pravic posameznikov, in to tistih enih izmed najbolj ranljivih družbenih skupin, to je prosilcev za azil, ki so, tako kot je povedala predsednica Državnega zbora, res v ogrožajoči življenjski situaciji. Ravno zaradi tega ne želimo hiteti. Žal moram, neprijetno pa sem presenečena nad izvajanjem poslanca Grimsa, ki je povedal, da pa je sicer bila ta določba 2021 vnesena v zakon, zato ker je bila poslanska skupina SDS ali pa ministrstvo takrat potisnjeno pred zid. To nekako kaže na neresno sprejemanje zakonodaje. Na takem področju, kot so azilni in upravni postopki, pa res apeliram, da se ne gremo neresnega sprejemanja zakonodaje. In prav zato se v koaliciji in na ministrstvu sedaj držimo principa, da je hitrost pogosto slab zakonodajalec in moramo zato o ustrezni sistemski rešitvi premisliti. Verjamem, da bomo tudi z vašo pomočjo glede na angažiranost v tem vprašanju, ki ste jo danes in v celotnem postopku pokazali, našli pravo rešitev in jo tudi uzakonili ob pravem času, ko bomo prepričani, da s tem ne bomo zmanjšali pravnega varstva ranljivih posameznikov prosilcev za azil. Tako da nam se predvsem zdi to neprimerna materija za urejanje v ZUS. Urejena bo v ZMZ, predvsem pa z njo ne gre hiteti, da ne bi tako kot leta 2021 povzročili neželenih škodljivih posledic

In kot veste, je politika umetnost možnega. Drugo, kar je. Zdaj je dalo Vrhovno sodišče odlično argumentacijo na mizo. In to argumentacijo je dalo v pravem trenutku, v trenutku, ko vrtoglavo narašča število teh postopkov, kar ste sami lepo povedali, tudi gospa Klakočar prej v svojem izvajanju. In to bo naraščalo še bistveno bolj, eksponencialno v naslednjih tednih in mesecih.

kot že zdaj opozarja, da nastaja ta problem, ampak bo ta problem lahko imel take dimenzije, da bo dobesedno Vrhovno sodišče zasuto s temi postopki glede na okoliščine, o katerih sem govoril. In gospo predsednico motijo, čeprav so neposredno povezane z obravnavano temo. Dejstvo je, da imamo število azilnih postopkov, napovedi vlog za azil praktično desetkratno večje, kot je bilo v primerljivem obdobju lani. to izključno po vaši krivdi. Kaj to pomeni za Vrhovno sodišče? Drastično povečanje teh postopkov pomeni, da vsi drugi postopki zaradi tega sorazmerno čakajo, ker je pač Vrhovno sodišče samo eno, ga ne moreš klonirati, kar sami dobro veste. In zato vas Vrhovno sodišče opozarja, bo da v primeru, če to pustite v zakonu, zato prizadeta pravica vsakogar v Sloveniji, pravne ali fizične osebe, državljana, podjetnika, ki bo iskal svojo pravico na Vrhovnem sodišču skladno s postopki na vseh možnih področjih, od gospodarstva do človekovih pravic, do zidave, do vseh drugih postopkov, ki imajo potem to instanco lahko v obliki sodnega varstva oziroma izrednih pravnih sredstev. Kaj to zanje pomeni? Da jim pravica v razumnem roku ne bo več dosegljiva. Vi pa veste, da pravica, če ni dosegljiva v razumnem roku, ni več pravica oziroma se lahko celo sprevrže v svoje nasprotje. Zato vas gospod Đorđević v imenu Vrhovnega sodišča ne samo opozarja, ne samo prosi, ampak vam tudi predlaga, da se takoj ukine ta člen, da se ta člen črta. To je bila vsa vsebina našega amandmaja, samo povzeta ta vloga, zaradi tega da se Vrhovno sodišče razbremeni, da se lahko posveti vsem tistim ostalim nalogam, ki jih Vrhovno sodišče ima, da ne bo prizadeta pravica, ki izhaja iz slovenske ustave, da ima vsakdo pravico do ustreznega varstva v vseh postopkih. Vrhovno sodišče, kot sami pravite, temu, dobro vemo, ni namenjeno primarno. Če bo pa zasuto s tem, bo pa to problem. Problem, ki bo nerešljiv za celotno gospodarstvo, za državljanke in državljane, za upravne postopke, vse, zaradi popolnoma nepotrebnega povečanja števila vlog za azil, za katero ste pa krivi vi.

Nesistemsko je, da s prehodno določbo v tem zakonu spreminjamo določbo v ZMZ, torej Zakonu o mednarodni zaščiti. Tam je potrebno to urediti. Če ste prepričani – jaz bi sicer rekla z besedami nekega drugega, modrejšega poslanca od mene, to so vaše domneve, da se bo sodišče naenkrat sesulo. Ne bo se od danes do jutri sesulo. Mislim, da lahko v dovolj kratkem času uredimo to zadevo v Zakonu o mednarodni zaščiti. Nenazadnje govorite govorite sedaj, ta trenutek napačni resorni ministrici. To je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, ki se je zavezalo, da bo to v sodelovanju z našo pomočjo čim prej uredilo. Seveda če menite, da se tako mudi, pa, z vsem spoštovanjem, lahko to vloži tudi kakšna poslanska skupina, bomo tudi veseli in z veseljem sodelovali. Hvala lepa. Zakon o upravnem sporu pa pač ni primerna materija za urejanje tega vprašanja. PODPREDSEDNICA MAG. Ta dopis, ki sem ga prebral, je naslovljen tudi na Ministrstvo za pravosodje, ministrico dr. Dominiko Švarc Pipan. Kajti če bi hoteli to stvar urediti na hitro, kot bi bilo potrebno, bi jo lahko uredili tudi, je stekla potem obravnava tega zakona tukaj, in potem poiskali ustrezno drugo rešitev poleg te, ki jo predlaga Vrhovno sodišče in ki smo jo mi tudi povzeli, nič drugega, razen predlog Vrhovnega sodišča. Se pravi, če tega niste naredili, potem je to vaša odgovornost. Kaj pa bo, kot pravite, naša domneva? Tukaj ne gre za nobeno našo domnevo, gre za domnevo Vrhovnega sodišča, ki pa je že utemeljena z besedami gospe Klakočar. Če ste jo pozorno poslušali, je predstavila, kako lepo že naraščajo te vloge, kako narašča to število vlog. Glede na podatke, ki sem jih navedel, lahko jih ponovim trikrat večje število je bilo vdorov v Slovenijo s strani ilegalnih migrantov v lanskem letu kot v letu pred tem, trikrat večje, ne tretjino, in praktično vsi so napovedali vlogo tudi za azil. Kar je bistvena razlika, neprimerljiva s stanjem v minulih letih, ko je dalo vlogo za azil oziroma napoved vloge za azil 10, mogoče v največjem 20 %, tam nekje. Tukaj jih je pa skoraj 100 in isto se ponavlja še v večjem obsegu v letošnjem letu. Minister je povedal, kot sem rekel, 8 tisoč 500 samo v prvih treh mesecih. Lani v primerljivem obdobju, če me spomin ne vara, jih je bilo okoli 2 tisoč. Se pravi, imamo že od lanskega leta štirikratno povečanje samo v prvih dveh mesecih. Potem se bo seveda to sorazmerje odrazilo tudi v vlogah, ki bodo zasule Vrhovno sodišče, zaradi tega bi bilo potrebno ukrepati. Če ne bi bilo te okoliščine, bi se lahko nekaj mesecev počakalo, glede na to okoliščino pa je realna nevarnost, na katero vas opozarja Vrhovno sodišče, da bo zasuto z vlogami, in zaradi tega bodo stvari, ki pomenijo dejansko odmerjanje pravice, iskanje pravice v različnih postopkih, od gospodarstva do oseb, do človekovih pravic, do gradnje, do vsega ostalega, kar ima potem instanco ali je vsaj možnost izrednega sodnega varstva na Vrhovnem sodišču, čakale. In to ne bo več dosegljiva pravica v v razumnem roku in tudi na to vas Vrhovno sodišče izrecno opozarja, in kaj to pomeni glede na izpolnjevanje naših mednarodnih obveznosti. Za to boste vi odgovorni, prav vi osebno,

vendarle je dejstvo, da bodo tudi prosilci za azil tudi kasneje vstopali na trg delovne sile v Sloveniji, zato to moje opozorilo. Vendarle pa, spoštovana ministrica, pa tudi poslanci iz Svobode, ki ste razpravljali glede azilnih postopkov, azilni postopki so bili v preteklosti dostikrat zlorabljeni, natočimo si tukaj čistega vina. Tudi zato je bilo to v kontekstu v prejšnji vladi, da smo želeli, ne bom rekel zaostriti azilne postopke, ampak jih v kontekstu do nekega res pravega pogleda na mednarodno zaščito – jaz osebno sočustvujem s tistimi, ki bežijo pred nekimi nasilnimi režimi in iščejo potem azil, ampak glejte, Slovenija je bila redkokdaj prva varna država. Vmes bi se lahko že v 10 državah prej ustavili in zaprosili za azil, ampak naša država je bila zato interesantna, ker je pač imela luknjičasto azilno zakonodajo. Toliko za razumevanje naših ukrepov pod našo vlado. Še enkrat, enotni smo si, da Vrhovno sodišče ni pravi naslovnik za pritožbe, ki izhajajo iz Zakona o mednarodni zaščiti, se dovoljuje pritožbo na Vrhovno sodišče, tako da upam, poslanci koalicije, da ta amandma, ne glede na nekajkratno intervencijo spoštovane ministrice, velja podpreti, podpreti, v končni fazi je smer enotna, je prava. Še enkrat pa, samo zato ker smo ga pač zdaj mi, ki smo v opoziciji, predlagali, ni razloga, da bi nam tukaj na tej strokovni podlagi oponirali. Hvala. Jaz bi samo opozorila na 70. člen Poslovnika in to, kaj replika sploh je, torej če je bila vaša razprava napačno interpretirana ali pa ste bili napačno razumljeni. Ampak ne bi tukaj več nadaljevala, ker nima smisla. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več želje, in zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 19.15, če mi dovolite dve minuti manj. Dovoljeno. Hvala lepa.

Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti v okviru nujnega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 18. aprila, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 2. členu pod številko 1. Če ta amandma ne bo sprejet, postane amandma istega predlagatelja k 5. členu brezpredmeten, saj sta amandmaja vsebinsko povezana. Glasujemo.

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaja k 2. in 5. členu predloga zakona, in sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tema členoma vložiti amandmaje. Ne. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo amandmajev ni bilo vloženih, in vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo v okviru nujnega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zopet vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, ki je bil sprejet na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 6. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu v okviru skrajšanega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, sedaj odločamo o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, ki je bil sprejet na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 81 jih je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 81.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu v okviru rednega postopka. Odločamo o vloženih amandmajih. Odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 17. aprila, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 17. členu. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 27 jih je glasovalo za, 53 pa proti. (Za je glasovalo 27.) (Proti 53.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Zaključili smo z odločanjem o amandmajih in s tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaja k dopolnjenemu predlogu zakona nista bila sprejeta, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Najprej obravnavamo predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca. Predlog za imenovanje je v obravnavo Državnemu zboru predložil Državnotožilski svet. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku Državnotožilskega sveta gospodu Igorju Lučovniku. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, poslanci, dober večer! Ministrstvo za pravosodje je objavilo razpis prostega mesta generalnega državnega tožilca, ker sedanjemu državnemu tožilcu v začetku maja poteče šestletni mandat. V skladu s prvim odstavkom 111. člena Zakona o državnem tožilstvu generalnega državnega tožilca imenuje Državni zbor Republike Slovenije na obrazložen predlog Državnotožilskega sveta po predhodni pridobitvi mnenja Vlade Republike Slovenije. Državnotožilski svet je pri oblikovanju dokončnega predloga v skladu s tretjim odstavkom 113. člena Zakona o državnem tožilstvu upošteval zlasti kandidatov šestletni strateški program dela državnega tožilstva, kandidatovo predstavitev na ustnem razgovoru ter njegovo strokovno usposobljenost ter osebno znanje, izkušnje in dosežke v zvezi z opravljanjem državnotožilske službe. Pred odločanjem je Državnotožilski svet prejel mnenje Vlade Republike Slovenije, v katerem je strateški program državnotožilske organizacije ocenjen kot dober oziroma pozitivno. Morda samo na kratko o kandidatu, ki je diplomiral leta 1995. Državni pravniški izpit je opravil 1997, kasneje pa skoraj celotno delovno dobo gradil kariero v državnotožilski organizaciji, najprej kot strokovni sodelavec, kasneje kot pomočnik okrožnega državnega tožilca, nato kot okrožni državni tožilec. Bil je tudi namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva, to je vse v Mariboru, in tudi vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru vse do maja leta 2017, ko je prevzel funkcijo generalnega državnega tožilca Republike Slovenije. Državnotožilski svet je ob pregledu gradiva, predvsem šestletnega strateškega načrta delovanja državnega tožilstva, ugotovil, da navedeni strateški program vsebuje vse obvezne sestavine, določene v četrtem odstavku 112. člena Zakona o državnem tožilstvu. Na kratko bi povzel poudarke kandidata iz šestletnega strateškega programa. Tako je predvsem izpostavil kritično pomanjkanje števila državnih tožilcev ter tudi javnih uslužbencev na državnem tožilstvu. Tako je tudi v oceni tveganj in priložnosti za izboljšanje delovanja državnega tožilstva ponovno izpostavil kadrovsko podhranjenost, vse pristojnosti in delovne obremenitve, ki so posledica sprememb kazenske zakonodaje v preteklih letih. Zato opozarja, da je nujno nemudoma dopolniti državnotožilska mesta in mesta javnih uslužbencev ter zagotoviti ustrezne pogoje dela. Opozarja, da je po pandemiji potrebno ponovno uvesti redne skupne sestanke s policijo, sodelovati s sodišči pri razpisovanju razpisovanju glavnih obravnav in podobno. Enako ocenjuje, da je po pandemiji potrebno ponovno spodbuditi delo poravnalcev. Kot tveganje je izpostavil tudi dolgotrajnost predkazenskih postopkov in sodnih preiskav. Ob vsem tem je Državnotožilski svet zaključil, da je kandidatov strateški program dela državnega tožilstva celovit, konkreten in ambiciozen ter tudi širše umeščen v kriminalitetno politiko. Pregled njegove vsebine pokaže dobro poznavanje tematike in široko širino kandidata, ki natančno, konkretno in izčrpno obravnava vsa zahtevana področja ter tudi konkretizirano vizijo državnega tožilstva v prihodnosti, ki je vpeta v realen čas in prostor. S kandidatom smo imeli tudi ustni razgovor. Njegova predstavitev je bila obsežna. V njem je izkazal širok nabor podatkov in znanj. Obširno je predstavil svojo vizijo državnega tožilstva v prihodnosti

njegova velika povezanost v delu mednarodnih inštitucij. Glede na vse povedano je Državnotožilski svet po tehtni in vsestranski presoji na podlagi vsega navedenega prišel do enotnega zaključka, da kot kandidata za imenovanje na mesto generalnega državnega tožilca Republike Slovenije predlaga gospoda Draga Šketa. PREDSEDNICA Predlog sta na skupni seji obravnavala Mandatno-volilna komisija kot matično delovno telo in Odbor za pravosodje kot zainteresirano delovno telo. Za predstavitev poročila dajem besedo predsednici Mandatno-volilne komisije kolegici Janji Sluga. Izvolite. Državnotožilski svet Državnemu zboru v imenovanje za generalnega državnega tožilca za dobo šestih let ponovno predlaga Draga Šketo. Drago Šketa je kot aktualni generalni državni tožilec prisegel 4. maja 2017. V primeru ponovnega imenovanja na to mesto pa bo svoj nov šestletni mandat nastopil po zaprisegi pred predsednico Državnega zbora. Državni zbor imenuje generalnega državnega tožilca na obrazložen predlog Državnotožilskega sveta po predhodni pridobitvi mnenja Vlade za šest let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Državni zbor povabi kandidata, da predstavi svoj strateški program in poda morebitna dodatna pojasnila v zvezi s svojo prijavo. Kandidat se je 13. aprila 2023 udeležil skupne seje Mandatno-volilne komisije in Odbora za pravosodje, na kateri je predstavil svoj strateški program dela državnega tožilstva za obdobje 2023 do 2029 in odgovarjal tudi na vprašanja članic in članov obeh delovnih teles. Iz predloga Državnotožilskega sveta, ki ga je na seji predstavil predsednik Državnotožilskega sveta gospod Lučovnik, izhaja, da kandidat izpolnjuje formalne pogoje za imenovanje na to mesto ter da gre za kandidata z visoko stopnjo integritete, ki je nedvomno primeren za ponovno imenovanje na mesto generalnega državnega tožilca. Kandidat Drago Šketa je v predstavitvi svojega šestletnega strateškega programa dela državnega tožilstva izpostavil, da se tožilstvo sooča s pomanjkanjem kadrovskih virov, da se je v preteklih letih s spremembami kazenske zakonodaje državnim tožilcem dodelilo več novih nalog ter da je večja tudi zahtevnost dela zaradi naraščajočih zadev z mednarodnim elementom in novih pojavnih oblik kriminalitete. Zato si bo prizadeval za kadrovsko okrepitev in zapolnitev državnotožilskih mest. Poudaril je tudi pomembnost digitalizacije, zlasti čimprejšnjo uvedbo enotnega elektronskega kazenskega spisa. Povedal je, da se je struktura kazenskih zadev in varnostnih tveganj v zadnjih letih zelo spremenila. Predstavil je nekatera področja kriminalitete, ki terjajo prednostno obravnavo, dotaknil se je v zadnjem času zelo izražene problematike medvrstniškega in družinskega nasilja, korupcijske kriminalitete in kot zelo zahtevnega omenil tudi pregon kaznivih dejanj zoper okolje in prostor. V odgovorih na zastavljena vprašanja je kandidat poudaril, da se zavzema za spremembe zakonodaje glede obravnave storilcev nasilja v družini in femicida, za poenostavitev zakona o kazenskem postopku, ki je od sprejetja doživel že 15 novelacij, pa tudi za spremembe disciplinskih postopkov primerljivo ureditvi za sodnike. Glede problematike zavarovanja, odvzema, in upravljanja premoženjske koristi vidi rešitev v ustanovitvi javne agencije za celostno obravnavo navedenega področja, glede kadrovske problematike pa je ponovil potrebo po primernem ovrednotenju državnotožilskega dela, primerljivo s sodniškim, ter pojasnil, da za pritegnitev najboljših kadrov sodelujejo tudi z vsemi slovenskimi pravnimi fakultetami. Po opravljeni razpravi je predsednica Odbora za pravosodje ugotovila, da se je Odbor za pravosodje seznanil s strateškim programom dela državnega tožilstva, ki ga je pripravil kandidat za generalnega državnega tožilca. Mandatno-volilna komisija pa je sprejela sklep, s katerim Državnemu zboru predlaga, da za generalnega državnega tožilca za dobo šestih let imenuje Draga Šketo. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu mag. Dejan Kaloh. Izvolite. Predsednica, hvala lepa za dano besedo. Spoštovani kolegi poslanci, poslanke, spoštovana ministrica, tudi vam dober večer! Gre za zelo pomembno državno funkcijo, zlasti z vidika pristojnosti generalnega državnega tožilca. Ta med drugim sprejme politiko pregona po predhodnem obrazloženem mnenju Državnotožilskega sveta, izdaja splošna navodila za ravnanje državnih tožilcev pri obravnavanju zadev, nadzoruje opravljanje zadev državnotožilske uprave na državnih tožilstvih in tako dalje. V Poslanski skupini SDS smo obrazloženi predlog Državnotožilskega sveta s kandidatom in šestletnim strateškim programom dela državnega tožilstva za obdobje 2023 do 2029 seveda dobro preučili. Seveda pa smo prav tako dobro pogledali tudi rezime dela kandidata v preteklem šestletnem obdobju na vrhu slovenskega državnega tožilstva. V Poslanski skupini SDS ne dvomimo v neke elementarne tožilske kompetence kandidata za generalnega državnega tožilca, navsezadnje gre za kariernega tožilca, ki je v tožilski organizaciji že mnogo let, imamo pa povsem legitimne pomisleke na področju učinkovitosti dela celotne državnotožilske organizacije ter tudi določene pomisleke v kontekstu kodeksa državnotožilske etike,

Lanskoletni januarski obisk gospoda Škete v Moskvi, tik preden je Rusija napadla Ukrajino, je bil iz moralno-etičnega vidika zelo sporen. Ne samo, da je obisk izpeljal brez vednosti tedanjih predstavnikov vrhovne oblasti in diplomacije v Sloveniji, program sodelovanja za leti 2022 in 2023 je podpisal z vodjo ruskih državnih tožilcev Igorjem Krasnovom. Krasnov je namreč že od marca 2021 na spisku oseb, za katere zaradi hudih [kršitev] človekovih pravic veljajo omejevalni ukrepi praktično v vseh državah Evropske unije. Na hearingu je sicer gospod Šketa na naše vprašanje dejal – se pravi še o aktualni veljavnosti sporazuma – da je že prvi dan po vojaški agresiji Rusije na Ukrajino predmetni sporazum preklical, kar je vsaj delno nekako ublažilo tisti slabi vtis, ki ga je pustil gospod Šketa v Moskvi. V času prvega mandata gospoda Škete, se pravi v obdobju od 2017 do 2022, smo na mestu, ki ga je gospod Šketa izvajal, na mestu generalnega državnega tožilca res – oprostite izrazu, ampak res smo bili priča nekaterim šlamastikam. Res, jaz osebno sem pomislil, da gre za kakšno južnoameriško državo. Naj se dotaknem afere IranNLBgate, kjer se je v največji slovenski banki opralo za milijardo dolarjev denarja. Na več kot 70 tisoč računov se je ta denar nakazoval. Zelo dobro je delala preiskovalna komisija v tem Državnem zboru. Med prejemniki so bili tudi risani liki, kot so Miki Miška in Jaka Racman. Nam je bilo jasno, da teh dveh risanih likov tožilci ne morejo preganjati, lahko pa bi preganjali celo kriminalno strukturo, ki je pač v NLB organizirala, jaz rečem izvedbo enega izmed največjih, v navednicah, kriminalnih podvigov v samostojni Sloveniji. Tožilci pod nekim nominalnim vodstvom gospoda Škete so z lahkoto zavrgli vse kazenske ovadbe, niso zaznali prav nobenih kaznivih dejanj. Še ena iz epizod šlamastike se je zgodila nedavno, ko je na Specializiranem državnem tožilstvu pred časom prišlo do izdaje tajnih podatkov, resda s strani vpisničarke, ki pa so potem seveda romali naprej do kriminalne združbe, do zloglasnega Kavaškega klana. Samo upamo lahko, da so po tem dogodku na tožilstvu ustrezno ukrepali, da do takšnih kaznivih dejanj, ki prihajajo v osrčju same državnotožilske organizacije, ne bo več prihajalo. Kar se tiče same organizacije dela, načina dodeljevanja zadev državnim tožilcem v obravnavo predvsem na okrožna državna tožilstva, smo v zadnjih šestih letih detektirali precej mlahave ukrepe za boljšo organizacijo in hitrejše obravnavanje zadev. V minulem mandatu aktualnega generalnega državnega tožilca smo bili denimo priča izjemnemu zavrženju ovadb na ljubljanskem okrožnem državnem tožilstvu. Zaradi tiste ljudske dikcije, da je nad tožilci zgolj modro nebo, smo potem v času prejšnje vlade sprejeli spremembo 169. člena Zakona o državnem tožilstvu, da je pač pri tej spremembi potrebno pred zavrženjem ovadbe pridobiti sopodpis vodje državnega tožilstva in še dodatnega državnega tožilca, kar pa je aktualna vlada takoj po nastopu svojega mandata tudi razveljavila. Vodje tožilcev sicer še vedno sopodpisujejo določene pomembnejše zadeve, a vrata inflaciji zavrženih kazenskih ovadb so spet na široko odprta. Za simbolični zaključek. Ko je bil gospod Šketa vodja mariborskega tožilstva, se je prej omenjalo, pa pa so prav vsako kazensko ovadbo v zadevi Kangler recimo sprocesirali tekoče, hitro, a na sodišču so potem vsi postopki padli, pa jih je bilo čez 20. Zaradi vsega navedenega kandidature gospoda Draga Škete pri tej reelekciji za mesto generalnega državnega tožilca v Poslanski skupini SDS seveda ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolegica Janja Sluga. Izvolite. JANJA SLUGA Državno tožilstvo predstavlja enega temeljnih gradnikov moderne pravne države. Drugi odstavek 14. člena Ustave Republike Slovenije določa, da smo vsi pred zakonom enaki, zato je izjemno pomembno, da se vodenje organa, kot je državno tožilstvo, zaupa v roke posameznika, ki poleg nujno potrebne strokovne usposobljenosti uživa tudi določeno stopnjo integritete. V koalicijski pogodbi smo se zavezali, da bomo zagotovili neodvisnost in strokovnost delovanja institucij ter da bomo dosledno upoštevali načelo delitve oblasti v okolju, ki temelji na vladavini prava, spoštovanju človekovih pravic ter dostojanstva, enakosti in solidarnosti. Na podlagi ustave, področne zakonodaje in ustavnosodne prakse moramo zagotoviti samostojno in neodvisno delo državnega tožilstva, to pa lahko dosežemo zgolj z imenovanjem neodvisnega, strokovno podkovanega in izkušenega generalnega državnega tožilca. Kandidata je predlagal Državnotožilski svet, strokovni organ, ki je preveril strokovne reference kandidata in preučil njegov strateški program dela. Gospoda Šketo je tako v svojem predlogu označil kot kandidata z osebno in strokovno integriteto. Vlada Republike Slovenije je podala pozitivno mnenje h kandidaturi gospoda Škete in izpostavila, da je kandidat, in tukaj citiram, »glede na dosedanje delo, izkušnje, strokovno usposobljenost ter predložen strateški program dela osebnostno in strokovno primeren ter ustrezen za ponovno imenovanje za generalnega državnega tožilca«, konec citata. Do takšnega zaključka smo po preučitvi strateškega programa in po predstavitvi kandidata na skupni seji Mandatno-volilne komisije in Odbora za pravosodje prišli tudi poslanci Gibanja Svoboda. Gospod Šketa izpolnjuje strokovne pogoje za ponovno imenovanje, v programu dela pa je naslovil ključne probleme, s katerimi se trenutno sooča državno tožilstvo, kot so na primer pomanjkanje strokovnega in administrativnega kadra, prednostno obravnavanje starejših nerešenih zadev, medvrstniško in družinsko nasilje, ustrezna zaščita žrtev kaznivih dejanj in ustrezen pregon zapletene gospodarske kriminalitete. Ker smo v Gibanju Svoboda ljudem podali zavezo, da bomo pri imenovanjih na najvišje državne položaje upoštevali stališča stroke, kjer bo glavni kriterij strokovnost kandidatov, bomo imenovanje gospoda Škete za generalnega državnega tožilca v Poslanski skupini Svoboda tudi podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi razprava poslank in poslancev. Prva je k razpravi prijavljena kolegica Anja Bah Žibert, naslednja pa kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. Predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca ne preseneča – po Šketi spet Šketa. Obstoječi sistem ne dopušča niti najmanjše napake in možnosti za drugačen razplet, saj je bil Drago Šketa za funkcijo generalnega tožilca tudi edini kandidat. Pričakovanja globoke države se po Vrhovnem sodišču izpolnjujejo tudi na tožilstvu. Kontinuiteta delovanja tožilstva od Fišerja dalje se nadaljuje, pravna država pa se vse bolj pogreza v živo blato, nesnaga v obliki kršitev človekovih pravic pa vse bolj buta na površje naše države. Že leta 2017, ko je Drago Šketa prvič kandidiral za generalnega državnega tožilca, smo v Slovenski demokratski stranki opozorili, da je njegovo imenovanje del problema in ne del rešitve, ki jo pa tožilski sistem nujno potrebuje. Danes smo v SDS v to še bolj prepričani. Naj spomnim, primer Gratel, v katerega je bil vpleten župan Janković, je tožilstvo vodilo tako, da se je sojenje končalo z oprostilno sodbo. Blamaža, v katero je bil prav tako vpleten župan Janković, imenovana farmacevtka, se je zaradi nesposobnosti ali pa interesa tožilstva z uničenjem obremenilnega dokaznega gradiva klavrno zaključila. Kljub številnemu dokaznemu materialu preiskovalne komisije dr. Anžeta Logarja, ki je preiskovala zlorabe v slovenskem bančnem sistemu in smo bili soočeni z afero Irangate in milijardo opranega denarja, se tožilstvo ni odločilo za pregon vpletenih. Slovenija se je s tem znašla med skrajnimi državami, kjer se pranje denarja, namenjeno za terorizem, enostavno ne preganja. Pred mesecem je tožilstvo zavrglo tudi kazensko ovadbo zoper predsednico države Natašo Pirc Musar, vezano na fiktivni račun za vodenje humanitarne organizacije Rdeči križ, čeprav je predsednica države za medije sama potrdila, da je bila specifikacija na računu nepravilna. Če so to primeri, ki so v kvoti tistih 60 % zavrženih zadev na tožilstvu, nas mora resno skrbeti. Sploh če vemo, da se na drugi strani dogajajo hude kršitve in hude zlorabe tožilstva, na primer za obračun s politično opozicijo, in so se postopki začeli na podlagi neznanega kraja na neznan način ob neznanem času.

Mu je pa bil ravno s pomočjo Draga Šketa odvzet mandat državnega svetnika in kršena pravica do aktivne volilne pravice. Da Šketa že nadaljuje z izpolnjevanjem danega zaupanja, pa kaže zadnji primer, ki se ga je lotilo tožilstvo. Preganjali bodo tiste, ki so v vladi Janeza Janše pomagali pridobivati prepotrebno medicinsko opremo v času kovida. Preganjali bodo tiste, ki so reševali katastrofalno stanje, prazna skladišča zaščitne opreme, ki jih je zapustila Šarčeva vlada. Preganjali bodo tiste, ki so reševali življenja, in ne tistih, ki so jih zaradi popolne neodgovornosti zavestno ogrožali. Tožilstvo tudi ne vidi nič spornega v gradnji kanala C0, kjer se hudo kršijo človekove pravice. Pa tudi primer GEN-I jih ne gane, čeprav je zadeva vse bolj razvpita na Balkanu. Šketa pa je postal znan tudi po svetu zaradi obiska Moskve tik pred njeno agresijo na Ukrajino, kjer je podpisal program sodelovanja s šefom ruskih tožilcev Igorjem Krasnovom. Slednji je že od leta 2021 na seznamu oseb, za katere po odločitvi Sveta EU zaradi hudih kršitev človekovih pravic veljajo omejevalni ukrepi v vseh državah Evropske unije. Torej je med osebami, ki jih morajo evropski tožilci preganjati, naš generalni tožilec Šketa pa bi z njim sodeloval in izvajal tožilski pregon. Današnja podpora oziroma nepodpora Šketi bo zato zato tudi pokazatelj naših dejanj in ne besed, ko gre za ničelno toleranco do Putinovega sistema, ki uničuje in mori po Ukrajini. Žal v trenutni sestavi Državnega zbora moj pritisk in pritisk

lepa. Gospod Šketa se je predstavil na skupni seji odborov kot edini kandidat, predlagan s strani Državnotožilskega sveta. Predstavitev je bila obsežna. Naslovila je vse težave državnega tožilstva, in to ustrezno. Pod prejšnjo vlado je bilo v temeljne človekove pravice in svoboščine, še posebej pa v institut državnega tožilstva izjemno grobo poseženo. Državno tožilstvo je povsem osiromašeno, tako kadrovsko kot materialno, in zato bi bilo potrebno na tem mestu temu področju posvetiti posebno pozornost, ne v smeri diskreditacije državnih tožilcev, pač pa prav obratno. Upam in pričakujem, da se bo kandidat še aktivneje kot doslej zavzemal za izboljšanje položaja in krepitev položaja državnega tožilstva. Potrebno je nujno ustvariti tudi pogoje, da se recimo zagotovi zastopanje istega državnega tožilca v težjih, še posebej najtežjih kaznivih kazenskih saj ni resno, da recimo na različne naroke prihaja vedno drug tožilec, kar je očitno – pač, jaz si drugače ne morem predstavljati, ker ta degradacija državnega tožilstva traja že leta – bilo pač nekako, ne nekako, ne vem, v rokah politike je zagotovo bilo, da ne bom rekla, da je bil namen uničiti učinkovit ali pa ustvariti pogoje za neučinkovit pregon kaznivih dejanj. dejanj. Gospod Šketa, to sem pogrešala, je mogoče pozabil nasloviti še izjemno sramotne plače državnih tožilcev, predvsem recimo dežurstva državnih tožilcev, vem, da je dežura pripravljenosti pod 2 evra. Recimo tako preko palca, za pet dni dežurstva dobi državni tožilec kakšnih 160, 170 evrov, medtem ko pa recimo tolmač, ki prisostvuje morda samo enemu naroku ponoči, prejme skoraj celo plačo državnega tožilca za cel mesec. To je popolna degradacija državnega tožilca. Kar sem še mogoče pogrešala v prejšnjem mandatu generalnega državnega tožilca, to moram povedati, prav tako predsednika Vrhovnega sodišča, se pravi grajo in jasno obsodbo grobih posegov politike v ustavno zagotovljene pravice in svoboščine. Ni mi znano, da bi bili kakšni posebni postopki za to sproženi. za to sproženi. Danes smo lahko poslušali izvajanje kolegice, ki se celo zgraža, ker se je eden očitno le premaknil. Jaz mislim, da bi se pa moralo kar en cel kup. In to me skrbi – da sami tožilci, ki so lahko zaznali vse zakonske znake kaznivih dejanj, tako kot smo jih lahko seveda tudi državljani, ki poznamo pravo, niso reagirali. To je zaskrbljujoč signal. Zato je nujno potrebno okrepiti državno tožilstvo. Da se mogoče še dotaknem izvajanja kolega Kaloha, kjer smo spet poslušali o vtikanju politike v končane postopke postopke državnih tožilcev, ki so zavrgli kazenske ovadbe kot pravni strokovnjaki. Poslušamo torej insinuacije, SDS ni zadovoljen s temi šlamastikami, kot si jih je dovolil kolega kolega označiti. Menim, da je to velika sramota, takšno izvajanje poslanca in najvišjih predstavnikov zakonodajne veje oblasti, in jasno kaže odnos kolegov iz SDS do državnega tožilca. Kolegica je govorila o globoki državi in tako naprej pa navajala neke postopke – ali naj jih mi začnemo naštevati, ali kako, ali pa brati mogoče obtožnice

določeno pravno znanje, celo izkušnje s področja pravosodja, pa ne vedo niti temeljnega načela, da se o pravnomočni odločitvi seveda lahko in celo mora razpravljati v strokovni in najširši javnosti, in prvi je za to poklican parlament. Če bi prebrali učbenik ustavnega prava, o katerem velikokrat govorim, pokojnega profesorja dr. Šturma, bi lahko prebrali tudi, da je prav razpravljanje o teh stvareh merilo demokratičnosti nekega sistema. Tisti, ki temu oporekate, imate očitno zelo prisoten totalitarni refleks ali pa pomanjkljivo znanje ali pa oboje, lahko izberete po svoji želji. Tisto, kar je problem danes, je vprašanje, ali je tožilstvo v zadnjem obdobju, ker ga je gospod Šketa že vodil, boljše, kot je bilo v preteklosti. Žal je odgovor ne, nasprotno. Glejte, mi imamo eno silno nenavadno tožilstvo že dolgo časa, ki v primeru, ko gre recimo za prisluhe, ko nek znan politik z leve provenience zlorabi svoj položaj, očitno zlorabi, toliko časa piše obtožnico, da se potem tiste dokaze uniči in je zadeva končana. In imamo potem tožilstvo, ki v primeru, ko gre za gospodarski kriminal, ko je recimo s tajnimi prisluhi dokazano neko nelegalno ravnanje spet tožilstvo v primeru Svilanit, kot smo zadnjič lahko prebrali v časopisu Necenzurirano, toliko časa piše obtožnico, da tudi to zastara, pa gre za stomilijonsko oškodovanje vseh tam zaposlenih in seveda tudi slovenskih davkoplačevalcev. Potem imamo silno nenavadno tožilstvo, ki v grožnjah s smrtjo ne prepozna netenja sovraštva in nestrpnosti, nečesa, kar se preganja po zakonu, in nečesa, kar celo izrecno prepoveduje Ustava Republike Slovenije. Ampak je vpitje »smrt, smrt« in to kvalificira, ne vem, kot samo ljubezen. Zato se ta izraz verjetno uporablja tudi v sedanji vladi. In potem imamo na koncu tožilstvo, ki tolerira dejstvo, da v Sloveniji – glede na izjavo predstavnice Vlade v tem parlamentu, da je kanal, ki se v tem trenutku koplje, v tistem delu nelegalen, brez dovoljenja, črna gradnja torej – policija ščiti črno gradnjo, vehementno, s silo, in ne preganja tistih, ki to izvajajo. In to proti zakonitim lastnikom, ki zgolj ščitijo svojo ustavno pravico, da pač razpolagajo in ščitijo svojo lastnino, ki je ustavno zaščitena vrednota. Kolikor jaz vem, je še vedno v zakonu določilo, da je zloraba funkcije kaznivo dejanje po zakonu. Ampak očitno tožilstvo tega ne prepozna. S tem se ustvarja – kaj? Državljane prvega in drugega reda. Ene, na katere je odprt lov, ene, proti katerim se lahko neti sovraštvo. Me zelo zanima, ko se bodo stvari kdaj obrnile, če bodo še vedno enaka merila. Bojim se, da ne, ker v podobnih primerih smo lahko videli kakšna tudi zelo čudna ravnanja. Recimo tožilstvo, kolikor je meni znano, pa je prepoznalo razlog za pregon nekoga, ki je zgolj obesil zastavo dežele Kranjske. Mislim, če je to normalna demokratična država, potem ne vem. Ampak tukaj nekaj stvari ne deluje. Ne deluje ustrezno policija v tistem delu, kjer se naštete stvari nanašajo nanjo, vendar policija je po zadnjih spremembah zakona znova popolnoma podrejena tožilstvu, ko gre za pregon kaznivih dejanj. Očitno ne deluje niti tožilstvo, ki zavrže stvari, ki so očitne, ki so jasne, ki so javne, ki čaka. In tožilstvo, ki toliko časa piše predvsem obtožnice, da stvari, ki so dokazane, potem zavržejo, zaradi tega ker se razveljavi in uniči dokaze, ker je tožilstvo toliko časa pisalo obtožnico – pa gre za dve leti, za leta, ne za nekaj dni da vse stvari zastarajo po zakonu in se potem take dokaze lahko uniči. In seveda tak proces ne doživi sodnega epiloga, pa bi ga moral. S tem se ustvarjajo državljani prvega in drugega reda in žal se situacija na področju tožilstva kvečjemu slabša

Spoštovani! Tudi nivo današnje razprave nam kaže, da moramo verjetno najprej resetirati sistem pa drugače postaviti pravila, tudi imenovanja, očitno, tako eminentnih funkcij, kot so vrhovni državni tožilci. Mi smo na razpravi skupnih odborov porabili več kot tri ure za podobne označbe, za komentiranje sodb, za razpravo o krivosodju in podobnih floskulah, ki ne sodijo v tako razpravo. Gre za diskreditacije funkcije človeka osebno, nespoštovanja najvišjih funkcij v državi in potem se čudimo, da imamo takšno stanje v državi, kot ga imamo. Če bi šel podobno kot kolegi, poleg tistega, kar ste omenili, imamo v 30 letih cel kup primerov, ki so bili tudi s strani tožilca izpostavljeni, ker pač ne dosežejo sodnih epilogov, za kar pa ni nujno krivo tožilstvo. Jaz še vedno trdim, da je slovenska država popolnoma zaprocesirana. Imamo neučinkovit sodni sistem, kjer pač prekaljeni odvetniki to zaprocesiranost izkoriščajo, zlorabljajo vse možne postopke od neprihajanja na sodišče do izločanja sodnikov, čemur smo priča tudi pravkar na Ustavnem sodišču v zadevi RTV, do vseh možnih izločitev prič, porotnikov, dokazov, tudi videodokazov, kjer nekdo reče »glupi davki« in podobno, pa kjer imamo polne kleti ventilatorjev, ki niso uporabni, če ste že začeli s to debato, za katere še nihče ni odgovarjal. Korupcija, kriminal, gospodarski kriminal, nasilje, še posebej nasilje v družini so bili izpostavljeni s strani kandidata – edinega kandidata. Potrebno se je tudi vprašati, zakaj je edini kandidat. Ker očitno niso dobro urejeni pogoji tako za sodnike kot za tožilce in podobne funkcionarje, ki opravljajo zelo zahtevno delo. Pri nasilju mi je bilo všeč, da je izpostavil, da moramo umikati storilce v družinah, ne pa celotne družine stran od hiše in od storilca odseljevati, da moramo pri primerih prepovedi približevanja razmišljati o modernejših rešitvah, tudi kakšni elektronski napravi. Predvsem pa me je v tem njegovem 53 strani dolgem programu zbodlo to, da je Slovenija edina članica EU, ki nima urada za odvzem premoženjske koristi. Mi imamo nek zakon, ki omogoča odvzem premoženjske koristi, v praksi se to ne dogaja, ker se je očitno spet možno vedno znova po postopkovni poti rešiti krivde. Ta urad naj bi imeli najkasneje do 2014, je bil poziv Evropske komisije, mi zamujamo že 10 let, pa še vedno ga ni. In tudi to je naslovil, da se pričakuje, da ga uredimo. Zdaj potrebujemo prenovo prekrškovne, kazenske in medijske zakonodaje, če ne, bo delo tožilcev še naprej Sizifovo delo, so pač tisti, ki kršijo zakon, vedno korak ali dva naprej, tisti, ki te storilce lovimo, smo si pa dali tako močne blokade pravne varnosti, zagotavljanja pravnega varstva, da se v tem sami lovimo v krogu in si onemogočamo učinkovit pregon kriminala in korupcije. Pravo je ujetnik politike, je rekel že nekdanji predsednik Sodnega sveta in jaz se s tem strinjam. Mislim, da je kandidat strokoven, kvalificiran, ima dober program. Tudi to, da je potrebno evidence urediti – spet eno področje, kjer država nima podatkov, nima evidenc, tudi konkretno o premoženjskih stanjih in podobno. In tu vpeljati tudi digitalizacijo, kjer bo pa seveda spet potrebnega verjetno tudi nekaj dodatnega kadra in tudi za ta kader bo potrebno primerno rešiti zadeve.

Hvala za besedo. Jaz tudi gospoda Škete ne bom podprla. Na eni od sej, ko je gospod Šketa poročal o delu tožilstev, smo se pogovarjali tudi o napisih »Smrt janšizmu«. Namreč, pričakujemo dobro delo tožilcev in zato smo lahko tudi kritični, če pač ocenjujemo, da delo ni bilo dobro opravljeno. Tudi tožilci niso nezmotljivi ali pa ljudje, o katerih se ne sme nič reči. Ko so se prvič pojavili napisi »Smrt janšizmu«, je tožilstvo dejalo, da grožnja ni usmerjena proti konkretni osebi, ampak je splošna in se ne preganja po uradni dolžnosti. Potem se je pa zgodil en protest, Koalicija sovraštva ali kaj že, na katerem je še pred imenovanjem, torej ko je bil Janez Janša imenovan za predsednika predsednika Vlade 26. februarja 2020, protestnik Ludvik Tomšič vpil, da je Janšo treba ubiti. To pa je bila že konkretna grožnja osebi, ki se preganja skladno s 353. členom Kazenskega zakonika in tudi po 997. členu Kazenskega zakonika. In kaj se je zgodilo? Tukaj smo pa, poudarjam, imeli konkretno grožnjo, ne tiste splošne. Tožilka Katarina Bergant z ljubljanskega tožilstva je pregon zavrnila, čeprav je za to zagrožena kazen 15 let zapora. Zadeva je posneta, tožilstvo se je izgovarjalo, da je udeleženec shoda neidentificiran, kar seveda ni res, pol Slovenije ve, da je šlo za Ludvika Tomšiča, ker to ni bilo prvič in je to na tistem shodu tudi nekajkrat povedal. Zadeve so posnete, ampak za tožilstvo to ni razlog za pregon, torej konkretna grožnja. Seveda je gospod, ker se ga ni preganjalo, s temi grožnjami nadaljeval. Dejal je, citiram: »Janšo je treba samo ubiti, pa nič drugega. Dela zgago 30 let.« Kasneje je povedal, da svojega poziva zoper Janša nikakor ne obžaluje, »Janšo bi bilo treba s krampom po glavi«. nadaljeval tudi na kasnejših protestih in med drugim dejal, da bi on nastalo situacijo že rešil in da to tudi planira. Da to tudi planira. Ampak za tožilko to ni bil argument. Dejala je: »Ker se uvedba postopka lahko predlaga le zoper znano osebo, tožilstvo, ki ni organ odkrivanja, temveč organ pregona, morebitnega kazenskega pregona tudi ne more začeti zoper neidentificiranega udeleženca ali udeleženca shoda.« Najmanj, kar bi tožilka v tem primeru morala narediti, bi vprašala policijo, ki je seveda gospoda identificirala in imela vse podatke. Zato smo kritični do gospoda tožilca Škete, ki je leta 2017, ko je bil prvič izvoljen, zatrdil, da bo dvignil ugled tožilstva in izboljšal delo tožilstva. Zakaj je to pomembno? Ker je eden od – v postopkih je bilo več ljudi zaradi groženj in tako naprej in eden od teh, Tadej Hasičević, je na Twitterju dejal,

Postopek bi se s tem ustavil, če ne bi gospod Janez Janša vložil tožbe proti gospodu Tomšiču. Ne boste verjeli, kako se on zdaj izgovarja, ko je na sodišču, da je imel s svojimi pozivi namen pri Janši vzbuditi strah, da ga bo ubil – njegov odgovor je bil, da je bil to šov za medije, na shodu je bilo kot na nogometni tekmi, podobno kot on sam so na shodu vzklikali tudi drugi, na protestu je bilo 500 plakatov, na katerih je pisalo »Smrt janšizmu«. Zato je on grozil, zato je grozil takrat in grozil tudi na naslednjih protestih. Torej to je izgovor. In ko sem jaz gospodu Šketi rekla, da jih bo iz enega plakata, enega transparenta naslednjič 10, pa 20, pa 100 potem jih je bilo že 500 in to je razlog za gospoda Tomšiča, da grozi s smrtjo. Zdaj je sicer na sodišču, ampak zato, ker ga seveda gospod Janša kazensko preganja. Glede na funkcijo, ki jo je imel gospod Janez Janša, pa bi to moralo tožilstvo zagotovo narediti po uradni dolžnosti, to jim narekuje Kazenski zakonik. Gospod Šketa je na seji povedal na trikrat, štirikrat postavljeno vprašanje, da v zvezi s tem ni odredil nobenega nadzora, ali je tožilka opravila svoje delo ali ne. Hvala lepa. Jaz bi vse vas res prosila, ko se imate kaj zmeniti, da greste ven, ker je izjemno nespoštljivo do tistega, ki govori, da govori v šundru. Prosim lepo. Res. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik Državnotožilskega sveta gospod Igor Lučovnik. Izvolite, imate besedo. IGOR LUČOVNIK Dobro. Hvala lepa. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za generalnega državnega tožilca za dobo šestih let imenuje Drago Šketa. Glasujemo.

Navzočih je 79 poslank in poslancev, 54 jih je glasovalo za in 25 proti. (Za je glasovalo 54.) (Proti 25.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novem mestu. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Maje Beg v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novem mestu. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novem mestu izvoli Maja Beg. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za razrešitev in imenovanje člana sveta Agencije za energijo. Predlog je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada in predlog je kot

Mandatno-volilna komisija je na svoji 10. seji 13. aprila 2023 obravnavala predlog za razrešitev in imenovanje člana sveta Agencije za energijo, ki ga je Državnemu zboru 4. aprila predložila Vlada. Energetski zakon določa, da člane sveta Agencije za energijo imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog Vlade. Državni zbor glasuje o predlaganem kandidatu za člana sveta v 30 dneh od prejema predloga Vlade. Član sveta se imenuje za dobo šestih let in je lahko še enkrat ponovno imenovan. Če je zaradi predčasnega prenehanja funkcije člana sveta potrebno imenovati novega člana, se ta imenuje za preostanek trajanja funkcije. Zakon med drugim določa tudi, da Državni zbor člana sveta agencije razreši na predlog Vlade, če član sveta agencije sam zahteva svojo razrešitev. Aleš Ferlež, ki ga je Državni zbor s sklepom 27. maja 2020 imenoval za člana sveta Agencije za energijo, je 31. maja 2022 odstopil s te funkcije, zato Vlada Državnemu zboru predlaga, da ga razreši ter za člana sveta Agencije za energijo za preostanek mandata razrešenega člana imenuje dr. Janeza Kopača. Predlog Vlade je obrazložen, priloženo pa je tudi soglasje kandidata h kandidaturi. Na seji komisije je kot predstavnica predlagatelja sodelovala mag. Tina Seršen, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki je v dodatni obrazložitvi predloga med drugim izpostavila, da v aktualni sestavi sveta agencije manjka strokovnjak s področja ekonomije, predlagani kandidat, ki je po izobrazbi diplomirani ekonomist ter ima opravljen magisterij iz ekonomije, pa ta kriterij najbolje izpolnjuje. Mandatno-volilna komisija je, upoštevaje vse navedeno, sprejela sklep, s katerim Državnemu zboru predlaga, da v svetu Agencije za energijo razreši člana Aleša Ferleža ter da za preostanek mandata razrešenega člana v svet Agencije za energijo imenuje dr. Janeza Kopača, in sicer z mandatom do vključno 11. junija 2026. Hvala lepa. Prijavljenih k razpravi ni. Najprej prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v svetu Agencije za energijo razreši član Aleš Ferlež. Glasujemo.

Kopač, in sicer za preostanek mandata razrešenega člana, imenovanega s sklepom o imenovanju predsednice in dveh članov sveta Agencije za energijo z dne 27. maja 2020 do vključno 11. junija 2026. Glasujemo.

Navzočih je 76 poslank in poslancev, 52 jih je glasovalo za in 18 proti. (Za je glasovalo 52.) (Proti 18.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo predloga sklepa o imenovanju člana sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Predlog sklepa je v obravnavo Državnemu zboru predložila Mandatno-volilna komisija. komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člana sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport imenuje Miroslav Jurjavčič, in sicer za preostanek mandatne dobe sveta, imenovanega s Sklepom o imenovanju članov sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 15. decembra 2022.

Prehajamo naprekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric in ministrov z dne 18. aprila, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Prvi predlog: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Jerneja Vrtovca v zvezi z davčno reformo. Glasujemo.

Navzočih je 77 poslank in poslancev, 24 jih je glasovalo za, proti pa 52. (Za je glasovalo 24.) (Proti 52.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Drugi predlog sklepa: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi s 3. razvojno osjo.

Tretji predlog sklepa: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Aleksandra Reberška v zvezi z gradnjo kanala C0. Glasujemo.

Četrti predlog: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z uresničevanjem zavez iz koalicijske pogodbe na področju, za katero je odgovoren. Glasujemo.

Navzočih je 77 poslank in poslancev, 24 jih je glasovalo za, proti pa 52. (Za je glasovalo 24.) (Proti 52.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Peti predlog: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje Andreja Kosja glede povečanega števila nezakonitih migracij in ukrepi v zvezi s tem. Glasujemo.

Šesti predlog: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde in ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z reformo šolskega sistema. Glasujemo.

77 poslank in poslancev je navzočih, za jih je glasovalo 24, 52 pa proti. (Za je glasovalo 24.) (Proti 52.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Sedmi predlog: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko na poslansko vprašanje Jožefa Jelena v zvezi s pozivi vodstvu javne RTV Slovenija k odstopu. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko in ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z omejitvami pri kmetovanju na območjih Nature [izgovorjeno: nejčr]

Deveti predlog: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s stiskami ljudmi kot posledicami draginje. Glasujemo.

je glasovalo za in 52 proti. (Za je glasovalo 24.) (Proti 52.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. In še deseti predlog: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za obrambo Marjana Šarca na poslansko vprašanje Jožefa Lenarta v zvezi s s popolnjevanjem Slovenske vojske in ureditvijo delovnih pogojev ter plač. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 9. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Vsem želim lahko noč! Hvala.